Idemo na točku dnevnog reda: - Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za obranu. Odbori su predložili svoje zaključke. Izvješća ste primili na sjednici. Žele li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar obrane, gospodin Branko Vukelić. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je Izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama za 2007. koje, koje, temeljem Zakona o obrani, Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru. Izvješće za 2007. godinu odnosi se na razdoblje koje nosi obilježja od iznimnog značenja za daljnji razvoj obrambenog sustava. Ističem donošenje provedbenih planova dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji su temelj i usvojenog ovdje u Hrvatskom saboru 2006. godine, plana, dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga, te intenziviranje aktivnosti koje su dovele do povećanja razine usklađenosti procesa i resursa sa standardima zemalja članica Euroatlantskih integracija. U izvješću je u šest cjelina prikazano stanje obrambenog sustava, dostignuti stupanj spremnosti i upravljački procesi u glavnim područjima njegova djelovanja. Izvješće odgovara na tri temeljna pitanja: Kako upravljamo obrambenih sustavom, na koji način se koristimo resursima i na kraju, koje smo sposobnosti pri tome razvili odnosno razvijamo. Iz Analize sigurnosnog okruženja Republike Hrvatske proizlazi mala vjerojatnost konvencionalnih prijetnji, ali istovremeno i povećan rizik od terorizma, širenja oružja za masovno uništenje, te sličnih oblika prijetnji. Zbivanja na međunarodnoj sceni u velikoj mjeri određuju međunarodnu sigurnost i zahtijevaju angažiranje Međunarodne zajednice, u prvom redu Ujedinjenih Naroda, ali i drugih međunarodnih organizacija. Posljednje desetljeće obilježio je porast broja mirovnih operacija koje pokušavaju stabilizirati mnoga krizna područja širom svijeta. Smanjen izražaj konvencionalnih vojnih prijetnji u bliskom okružju i povećan utjecaj transnacionalnih izazova na regionalnoj, globalnoj, svjetskoj razini, daje prostor za povećano sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim aktivnostima zaštite mira i sigurnosti. Republika Hrvatska trenutno sudjeluje u 13 mirovnih misija Ujedinjenih Naroda, te u operaciji ISAP u Afganistanu koja se pod vodstvom NATO-a provodi uz odobrenje Ujedinjenih Naroda. Međunarodni angažman zahtijeva prilagođavanje hrvatskog sigurno-obrambenog sustava u cilju njegova uvezivanja u globalni sigurnosni sustav. Iz takve prosudbe nameće se potreba nastavka reforma hrvatskog obrambenog sustava. Intenzivni reformski procesi koji su se odvijali tijekom 2007. bili su usmjereni na povećanje operativnih sposobnosti hrvatskih Oružanih snaga, poboljšanje obrambenog upravljačkog procesa, prilagodbe koje omogućuju uključivanje u NATO savez, te razvoj sustava za upravljanje osobljem. Nastavljena je analiza i prilagodba zakonodavstva koja uređuje pitanje od interesa za obranu Republike Hrvatske. Prilagodba je provedena donošenjem odgovarajućih zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, te donošenjem Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske. Donošenjem Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske omogućeno je ustrojavanje Obalne straže u okviru Hrvatske ratne mornarice, čime Republika Hrvatska dobiva odgovarajuće snage koje će moći učinkovito nadzirati i štititi hrvatske racionalne interese u Zaštićenom Zaštićenom ekološkom ribolovnom pojasu i pružati potporu svih drugim tijelima nadležnima za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je tijekom 2007. godine uspješno provodila primjene za uključivanje u NATO, reforme obrambenog sustava, te promicanje međunarodne i regionalne stabilnosti i sigurnosti. Razrada ciljeva obrambene politike Republike Hrvatske na godišnjoj razini, odnosno provedba reformskih procesa, oblikovani su godišnjim smjernicama obrambenog planiranja. Pripreme za punopravno članstvo u NATO savezu razrađene su Godišnjim nacionalnim programom u kontekstu NATO-ovog akcijskog plana za članstvo. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga razrađen je putem provedbenih planova u šest funkcionalnih područja: upravljanje osobljem, međunarodna vojna suradnja, opremanje i modernizacija, gospodarenje nekretninama, strateške komunikacijske mreže i informatizacija, te istraživanje i razvoj. Provedbenim planovima operacionalizirani su projekti i aktivnosti što će omogućiti postupno dostizanje ciljanih sposobnosti do 2015. godine. Tijekom 2007. godine osnovane su promjene organizacijske strukture Oružanih snaga, te opremanje i osposobljavanje postrojbi i zapovjedništava. Značajne aktivnosti Oružanih snaga bile su i sudjelovanje u mirovnim operacijama, pružanje pomoći civilnim institucijama, planiranje i provedba vojnih vježbi, te sudjelovanje u međunarodnim vježbama u sklopu međunarodne vojne suradnje. Sudjelovanje u NATO vježbama u zemlji i inozemstvu, imalo je važnu ulogu u osposobljavanju pripadnika i postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske za obranu zemlje. Logistički sustav Oružanih snaga je tijekom 2007. godine intenzivno radio na prilagođavanju NATO standardima i procedurama, a dostignuti visoki stupanj interoperabilnosti potvrđen je potporom snagama na vježbi Nobel Midas 07 i organizacijom vježbe Loges 07, koja je organizirana i provedena u suradnji sa zemljama potpisnicama Američko-jadranske povelje. Obuka Oružanih snaga u 2007. godini bila je usredotočena na dostizanje interoperabilnosti sa NATO-om kroz jačanje i odražavanje spremnosti pojedinca i postrojbi deklariranih za NATO vođene operacije i vježbe, te na razvoj sposobnosti za pružanje pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u slučaju prirodnih ili ekoloških nesreća odnosno katastrofa. Oružane snage su nastavile aktivno pružati pomoć civilnim institucijama u zemlji sudjelovanjem u protupožarnim i protupoplavnim aktivnostima, logističkoj i drugoj potpori, inžinjerijski i graditeljski radovi, kao i u zračnom prijevozu životno ugroženih pacijenata. U raznim zadaćama tijekom protupožarne sezone tijekom 2007. godine sudjelovalo je oko 1650 pripadnika Oružanih snaga koji su iskazali pripremljenost i visoki stupanje motivacije pri provedbi navedenih zadaća. Profesionalnim pristupom, obučenošću i zalaganjem ostvareni su zavidni rezultati u gašenju velikih šumskih požara. Visoka razina obučenosti i osposobljenosti za pružanje pomoći civilnim institucijama i stanovništvu dokazana je uspješnim angažiranjem Oružanih snaga u protupožarnim aktivnostima. Nastavljeno je pružanje potpore i aktivno sudjelovanje u nastojanjima međunarodne zajednice na jačanju međunarodnog mira i stabilnosti kao trajno opredjeljenje hrvatske sigurnosne i obrambene politike. Povećan je doprinos UN-ovim mirovnim operacijama, te tijekom 2007. godine broj angažiranih pripadnika hrvatskih Oružanih snaga u Mirovnoj misiji ISAP u Afganistanu povećan sa 147 na dvije U 2007. godini veliki dio prioritetno nabavljene opreme bio je namijenjen pripadnicima oružanih snaga koje sudjeluju u međunarodnim misijama prvenstveno u Mirovnoj misiji ISAP u Afganistanu. Svako ističem da su u 2007. godini započeti opsežniji procesi opremanja, modernizacije oružanih snaga. Sklopljen je ugovor o razvoju domaće jurišne puške. Proveden je odabir najpovoljnijih ponuđača za isporuku borbenih oklopnih vozila pješaštva. U operativnu uporabu uvedeni su novi školski avioni. Započela je isporuka transportnih helikoptera iz …/Govornik se ne razumije./… i ugovorena je nabava novih protupožarnih zrakoplova. Važno je naglasiti da je sklopljenim ugovorom o nabavi borbenih oklopnih vozila pješaštva koji uključuju i …/Govornik se ne razumije./… osiguran prijenos tehnologije domaćim proizvođačima vojne opreme a oružane snage će pri tome se opremiti suvremenim borbenim oklopnim vozilima. Uvođenje nove opreme, usvajanje i primjena …/Govornik se ne razumije./… dokumenata, intenzivno sudjelovanje u obučnim i vježbovnim aktivnostima pripadnika oružanih snaga sa pripadnicima Oružanih snaga zemalja NATO-a, te uspješno sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama potvrdilo je napredak Republike Hrvatske u procesu transformacije oružanih snaga i dosezanje kriterija za punopravno članstvo u NATO-u. Tijekom 2007. godine, Republika Hrvatska, ostvarila je daljnji napredak prema ispunjavanju uvjeta za članstvo u NATO-u. Sudjelovanje Republike Hrvatske u procesu integracije i približavanja članstva u NATO-u odvijalo se u okviru partnerstva za mir te akcijskom planu za članstvo. Tijekom godine, sudjelovanje u partnerstvu za mir je bilo definirano aktivnostima individualnog partnerskog programa, procesom planiranja i raščlambe, odnosno partnerskim ciljevima te godišnjim nacionalnim planom. Individualni partnerski program u 2007. godini sadržavao je 4 stotine 84 aktivnosti. Prioritet su bile aktivnosti koje izravno podupiru implementaciju preuzetih partnerskih ciljeva, obuka deklariranih postrojbi u skladu sa NATO standardima, inteviziranje njihova sudjelovanja u konceptu operativnih sposobnosti i NATO-vim vježbama otvorenim za partnere. PAL ciklus je završen u siječnju 2008 godine. NATO-a procjena konstatirala je daljnji napredak Republike Hrvatske na području obrambenih reformi i prilagođavanju sustava zahtjevima budućeg članstva u savezu. Konstatacija NATO stručnjaka jest kako Republika Hrvatska iz perspektive obrambenog sustava spremna za članstvo. Provedene procjene postignuća Republike Hrvatske potvrdile su spremnost Republike Hrvatske za punopravno članstvo u NATO savezu te smo, u skladu i sa očekivanjima na sastanku, na vrhu NATO-a, NATO summitu u Bukureštu 3. travnja ove godine dobili pozivnicu za članstvo u tom savezu. Politika upravljanja osobljem temelji se na četiri glavna programska područja, pribavljanje osoblja, profesionalni razvoj, …/Govornik se ne razumije./… potpora, te tranzicija i izdvajanje. Temeljna zadaća sustava upravljanja osobljem dvojne naravi, zadovoljavanje potreba vojne organizacije za kvalitetnim osobljem uz istodobno pružanje i primjerene potpore svakom pripadniku oružanih snaga. Glavni razvojni ciljevi u području upravljanja ljudskim resursima dostizanje potpuno profesionalne strukture osoblja, ugovorna pričuva, dragovoljni ročnici i nova kategorija osoblja vojni specijalisti. Usvojenim konceptom jedinstvenog upravljanja osobljem utvrđena su načela i temeljni postupci u svim programskim područjima upravljanja ljudskim resursima. Izrađena je doktrina upravljanja ljudskim resursima, te ustroj središnjice za upravljanje osobljem koja će imati središnju, prioritetno provedbenu ulogu u upravljanjem osobljem i izravno pokrivati sve funkcije profesionalnog razvoja svih kategorija vojnog i civilnog osoblja u oružanim snagama. Ciljana brojčana veličina djelatnog sastava oružanih snaga do konca 2009. godine 16 tisuća djelatnih vojnih osoba i 1600 državnih službenika i namještenika. Ukupno brojno stanje Ministarstva obrane Oružanih snaga na dan 31. prosinca 2007. godine bilo je 22 tisuće i 650 djelatnika dok je evo početkom svibnja ove godine brojka 22 tisuće 465 djelatnika. Program pribavljanja osoblja kao stalni proces privlačenja, odabira i prijema kojim se osigurava popuna ustrojbenih mjesta oružanih snaga najboljim kandidatima sukladno potrebama provoditi se u skladu sa dugoročnim planovima i potrebama obrambenog sustava. Plan pribavljanja vojnog osoblja za 2007. godinu ispunjen je oko 90%. Neispunjenje plana u dijelu koji se odnosi na pribavljanje časnika uzrokovano je nezadovoljavajućim odazivom kandidata za časnička mjesta deficitarnih zanimanja. Profesionalni razvoj pripadnika oružanih snaga omogućuje pojedincu dostizanje, održavanje i razvoj sposobnosti znanja i vještina potrebnih za uspješno obnašanje dodijeljenih dužnosti. Provodi se rastućom i slijednom vojnom i funkcionalnom izobrazbom, dodjelom raznovrsnih dužnosti, samorazvojem i napredovanjem u službi i promicanjem u činu. Praćenje profesionalnog razvoja pripadnika oružanih snaga usavršava se razvojem modela profesionalnog razvoja uz stalno praćenje razvoja civilnih profesija i odgovarajućim prilagodbama vojnog sustava. razumije./… potpora usmjerena je na vrednovanje rada i zadovoljavanje osobnih potreba pojedinca. Obuhvaća područja plaća i ostalih materijalnih naknada i poticaja stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi, skrbi u obitelji, psihološke potpore, odmora, dopusta i slobodnog vremena, priznanja, pripreme za završetak vojne karijere. Svrha personalne potpore je podizanje kvaliteta življenja koja izravno utječe na pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija djelatnika. Dostizanje ciljane brojčane veličine i strukture djelatnog sastava oružanih snaga nije moguće bez sustavnog planskog izdvajanja osoblja. U 2007. godini nastavljeno je plansko izdvajanje prvenstveno starijeg osoblja koje stječe zakonske uvjete za umirovljenje, vojnog osoblja čija zdravstvena sposobnost ne zadovoljava kriterijima za ostanak u djelatnoj vojnoj službi. Te civilnog i vojnog osoblja neodgovarajuće stručne spreme. Dio državnih službenika i namještenika izdvaja se organizacijskim izdvajanjem iz obrambenog sustava pojedinih uslužnih djelatnosti. Ispunjenje plana izdvajanja osoblja u 2007. godini iznosi 83,8% a neispunjenje dijela plana uvjetovano je poteškoćama u organizacijskom izdvajanju uslužnih djelatnosti. Izdvajanje osoblja popraćeno je …/Govornik se ne razumije./… tranzicije, zbrinjavanja izdvojenog osoblja, spektra koji u svom djelokrugu obuhvaća informiranje, tranzicijske radionice, stručno osposobljavanje, savjetovanje i pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju te sustav uvećanih otpremnina u svrhu zapošljavanja. Tijekom 2007. godine održana je 41 tranzicijska radionica u regionalnim odsjecima za tranziciju čime je 5 stotina i 14 polaznika steklo pravo na korištenje programa potpore. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrani iz srpnja 2007. godine Hrvatski sabor je ovlašten donijeti odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenju vojnog roka. Propisano je da Vlada Republike Hrvatske može uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka na temelju obrambenih potreba i interesa Republike Hrvatske. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama na prijedlog Vlade Hrvatski sabor je donio odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka od 1. siječnja 2008. godine čime je učinjen još jedan značajan korak na potpunoj profesionalizaciji oružanih snaga. Izmjenama i dopunama Zakona o obrani regulirano je da će po donošenju Odluke o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka omogućiti se novacima koji to žele dragovoljno služenje vojnog roka, te je stoga izrađen Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka i u tijeku su pripreme za prvo pozivanje dragovoljnih ročnika koje očekujemo iza ljeta Pričuvna komponenta Oružanih snaga se postupno smanjuje i stvaraju se uvjeti za popunu Oružanih snaga ugovornom pričuvom kao novom kategorijom osoblja. Kao posebni dio ovog izvješća obuhvaćeno je i stanje obrambenih priprema s obzirom da je Zakonom o obrani propisano da Vlada jedanput na godinu izvješćuje Hrvatski sabor o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj. Predstavnici Ministarstva obrane su tijekom 2007. godine obišli i u kontaktu s nadležnim predstavnicima središnjih tijela upoznali se sa stanjem obrambenih priprema, te dali smjernice za njihovo daljnje unapređenje. Središnja državna tijela provode obrambene pripreme iz svoje nadležnosti, te su tijekom 2007. godine ažurirali svoje postojeće planove. Poštovane gospođe i gospodo zaključno želim reći da je spremnost obrambenog sustava Republike Hrvatske provođenje kadrovske politike i ukupno stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske, pokazuje da Republika Hrvatska ima i razvija obrambeni sustav primjeren potrebama i razini ugroza i izazovima s kojima se suočava. Oružane snage i cjelokupan obrambeni sustav prolaze razdoblje cjelovite transformacije i izgradnje novih sposobnosti. Posebno intenzivno se provode aktivnosti kojima se ispunjavaju kriteriji za dostizanje interoperatibilnosti s obrambenim sustavima NATO zemalja. Uz sve transformacijske procese i izazove Oružane snage i obrambeni sustav uspješno izvršavaju sve zadaće koje su propisane Ustavom, zakonima i strateškim dokumentima, te one čije ispunjenje od njih zatraže Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dame i gospodo zastupnici, htio bih napomenuti da tako kažem. Mnoge točke dnevnog reda koje su uvrštene nisu proradili adekvatni odbori. Ne može se raspravljati ako nema uvjeta o tim točkama dnevnoga reda, pa smo prisiljeni preskakati pojedine točke dnevnog reda. Ja vas molim da u tijeku današnjeg dana oni odbori koji nisu raspravili svoj dio koji pripada matičnim i drugim odborima da to učine kako bi mogli raspraviti pojedine točke, po mogućnosti prema redoslijedu koji imamo. Ja vas molim dakle da nađete vremena i da se te točke dnevnog reda rasprave. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za obranu gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče.

Odbor za obranu u svojstvu matičnog radnog tijela razmotrio ovo izvješće, da je rasprava bila načelna i pojedinačna, da je Odbor u načelnoj raspravi iznio proturječna stajališta. Jedno da je godišnje izvješće sveobuhvatno, precizno i jasno i nedvosmisleno, te da bez nepotrebnih detalja odražava stanje obrambenog sustava. Drugo izneseno stajalište da je izvješće preopćenito i nedovoljno transparentno i da predstavlja korak unazad u odnosu na prošlogodišnja izvješća. U pojedinačnoj raspravi dio zastupnika istaknuo je kako u izvješću nema objektivnog pregleda stanja koje nije doduše idealno, ali je zadovoljavajuće obzirom na ugroze, potrebe i mogućnosti Republike Hrvatske. Istaknuto je da je u predmetnom izvješću nedostatno obrađeno opremanje i stanje opreme, te je izneseno mišljenje da je nužno potrebno da se o svim velikim nabavkama strateške opreme provodi rasprava u Hrvatskom saboru. Uz ljudske resurse primijećeno je kada je o njima riječ da se pozdravlja povećanje plaća. No, treba učiniti dodatne napore prije svega na području stambenog zbrinjavanja, ali i na poboljšanju kvalitete života u vrijeme odmora. Istaknuto je da je nužno da se vodi više računa o ugledu časnika i da bi Ministarstvo obrane moralo reagirati na svaku objedu iznesenu u medijima, jer sustav zapovijedanja direktno utječe na borbenu spremnost. Istaknuto je da bi u buduće trebalo u izvješćima voditi više računa o problematici zaštite i spašavanja. U raspravi je rečeno da je spremnost Oružanih snaga naročito vidljiva u sudjelovanju Oružanih snaga u Mirovnim misijama u Afganistanu kao i prilikom izvođenja međunarodne vojne vježbe s NATO snagama u tijeku 2007. godine. I na kraju Odbor je jednoglasno zaključio da se usvaja predmetno izvješće i jedan drugi zaključak je većinom glasova predložio pa ga predlažemo na usvajanje usvajanje na ovoj plenarnoj sjednici, a to je da se zadužuje Vlada da prilikom izrade izvješća za 2008. godinu vodi računa o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima iznesenim na sjednici odbora. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime Odbora za ravnopravnost spolova gospođa predsjednica odbora Gordana Sobol. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj 4. sjednici raspravljao Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske s izvješćem o stanju obrambenih priprema kao zainteresirano radno tijelo i to se u raspravi posebno osvrnuo na onaj dio godišnjeg izvješća koji se odnosi na obuku i izobrazbu, te na dio koji se odnosi na upravljanje ljudskim resursima. Naime, u Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova 2006./2010. godina postoje određene mjere koje su propisane, a za čije provođenje za nositelja određeno Ministarstvo obrane. To se odnosi prvo na preispitivanje programa obuke za pripadnike i pripadnice sigurnosnih službi iz perspektive rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena čiji je nositelj glavni upravo Ministarstvo obrane zajedno sa ostalim ministarstvima i agencijama, te također da će se u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama osigurati veća zastupljenost žena sa posebnim naglaskom na njihovoj većoj zastupljenosti na rukovodećim položajima. jedna i druga mjera imaju rok provedbe. Ova što se tiče programa obuke od 2007. i 2008. godine, a ova druga mjera o većoj zastupljenosti žena rok provedbe je 2007. i 2010. godina. Također, Zakon o obrani obvezuje nadležno ministarstvo da kroz kadrovski savjet vodi računa o omogućavanju ravnomjernog kako pristupa, tako i tretmana pripadnika oba spola. Po mišljenju dijela članova i članica odbora u provođenju kadrovske politike u Oružanim snagama nužno je voditi računa o većoj zastupljenosti žena posebno na rukovodećim položajima. Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru dva zaključka. Prvo, da se usvaja godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske s izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj. I drugi zaključak, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u narednim godišnjim izvješćima o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike u ukupnom stanju u Oružanim snagama, sve podatke koji se odnose na politiku upravljanja ljudskim resursima, iskazuje prema spolu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Prvo važno je istaći slijedeće, da će Klub HDZ-a dati punu potporu ovom izvješću jer ono daje na cjelovit i objektivan način prikaz ukupnog stanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske, ne ulazeći u nepotrebne detalje. Ono što treba naglasiti danas kad govorimo o godišnjem izvješću o stanju Oružanih snaga Republike Hrvatske za 2007. godinu, samo mjesec dana nakon što je Republika Hrvatska dobila pozivnicu za punopravno članstvo u NATO savezu, onda svakako treba posebno naglasiti i prisjetiti se da su Oružane snage Republike Hrvatske bila ona institucija koja je dala ključni, ja bih rekao najvažniji doprinos obrani, stvaranju Republike Hrvatske, ali isto tako, ona je institucija na koju se posebno gledalo glede svih problema reorganizacije, restruktuiranja i prilagođavanja NATO savezu sa strane stručnjaka NATO-a. I u tom smislu moramo i te kako odati priznanje Oružanim snagama Republike Hrvatske za sve ono što su učinile proteklih godina, ali ja bih naglasio posebno za sve ono što su Oružane snage Republike Hrvatske učinile svih proteklih 17 godina. Nije suvišno ovog trenutka, kao što sam rekao, samo mjesec dana nakon dobivanja pozivnice za punopravno članstvo Republike Hrvatske u NATO savezu, prisjetite se i sami početaka. Prisjetite se onog 28. svibnja 1991. godine, kada su Oružane snage Republike Hrvatske na stadionu u Kranjčevićevoj imale samo nekoliko stotina ljudi i nekoliko stotina kalašnjikova. Treba se prisjetiti, isto tako ovom prilikom i ljeta 1991. kada su mnogi ozbiljni vojni stručnjaci, eksperti tvrdili, ne bez razloga, Hrvatska neće izdržati ni 14 dana. Nisu to bile nikakve prognoze. To su bile činjenice koje su odgovarale stvarnom odnosu snaga, prije svega naoružanja i vojne opreme. Treba se isto tako prisjetiti da ta Jugoslavenska narodna armija koja je vodila agresiju, ne samo na Republiku Hrvatsku, po statistikama je bila je jedna od najjačih oružanih snaga u Europi. Četvrta, kažu mnogi po broju tenkova, aviona, topova i ostalog naoružanja. Treba se prisjetiti činjenice da je i vojna industrija te države koja je započela agresiju na Republiku Hrvatsku samo u 1989. godini imala izvoz naoružanja i vojne opreme od skoro 2 milijarde I na kraju, treba se prisjetiti u ovom kratkom uvodu i "Bljeska" i "Oluje" samo 4 godine kasnije, nakon onog postrojavanja na stadionu u Kranjčevićevoj 28. svibnja 1991. godine. To su ogromni uspjesi, rezultati i dostignuća. I na kraju, treba se prisjetiti početka svibnja 2008. godine i činjenice da je Republika Hrvatska dobila pozivnicu pozivnicu za punopravno članstvo u NATO savezu i da u svemu tome, pored svih drugih institucija Republike Hrvatske, posebno važno mjesto u čitavom tom procesu i tom priznanju imale su upravo Oružane snage Republike Hrvatske i zbog toga nije nikakvo pretjerivanje, s obzirom da je prošlo samo mjesec dana od dobivanja pozivnice u Bukureštu za punopravno članstvo u NATO-u, zahvaliti se svim Hrvatskim Braniteljima, posebno onima koji su 1991. godine na svoja leđa preuzeli najteži teret. Svakako, to je prilika zahvaliti se i sveukupnoj hrvatskoj državnoj politici koja je svih proteklih 17 godina mudro vodila Republiku Hrvatsku prema obrani, samostalnosti ali i euroatlantskim integracijama, posebno NATO-u i EU. Svakako, treba se zahvaliti posebno i hrvatskoj državnoj policiji koja je i te kako u onim najtežim vremenima od '91. do '95. godine znala voditi hrvatski narod i Oružane snage Republike Hrvatske. Evo, kratki osvrt na ovo izvješće. Ono što je konstanta svih ovih 17 godina kad su u pitanju Oružane snage Republike Hrvatske, tada je to intenzivan preustroj i reorganizacija. Gotovo da nema ni jednog tijela državne uprave koje je prošlo tako intenzivne procese restruktuiranja, razvoja, modernizacije, sa svim onim izazovima koje je značio rat. I u tom smislu, bez obzira na različite kritike i primjedbe, Oružane snage Republike Hrvatske, znale su se u svim razdobljima ovih proteklih godina, 17 godina nositi sa svim izazovima koje je nametalo vrijeme, kao što je to bilo 1991. godine kada je od samo nekoliko stotina kalašnjikova i nekoliko stotina ljudi, bile su u stanju preuzeti odgovornost obrane i oslobađanja Republike Hrvatske '95. godine sa gotovo 2 stotine Taj intenzivni preustroj, što se tiče veličine, snage, nastavio se je nakon, rekao bih ipak 1998. godine nakon mirne reintegracije Republike Hrvatske, ovih preostalih okupiranih prostora. U drugom smjeru brzog, značajnog smanjenja kako bi ukupna veličina i struktura Oružanih snaga Republike Hrvatske odgovarala makroekonomskim sposobnostima i prioritetima i raspoloživom državnom proračunu. Svakako, u tom preustroju i reorganizaciji bilo je i pojedinih, ja bih rekao propusta i grešaka, i tu se naročito ističe značaj NATO-ovih stručnjaka i eksperata koji su posebno 2002. godine, 2003. godine ukazivali na neprihvatljivost korpusne strukture Oružanih snaga Republike Hrvatske, neprihvatljivost takvog ustroja prostoru i vremenu u hrvatskom državnom proračunu, sigurnosnim procjenama itd. i to je jedan dobar primjer u kojoj mjeri NATO-ova ekspertiza ovih zadnjih godine je itekako pomogla profiliranju Hrvatskih oružanih snaga, odnosno Oružanih snaga Republike Hrvatske u cjelini. Svakako, sada kada je dostignuta veličina koja je primjerena potrebama, sigurnosnim procjenama mogućnostima državnog proračuna, prioritetima u državnom proračunu onda ćemo se morati daleko više koncentrirati koncentrirati na probleme kvalitete. Što je moguća veća kvaliteta i u ljudima, obrazovanju, treningu, obuci i opremanju i to je itekako jedan važan i novi prioritet na koji moramo biti u potpunosti usredotočeni. Jedno je bilo biti kandidat za članstvo u NATO-u, druga pozicija, druga obveza, druga odgovornost se nameće punopravnim članicama NATO saveza, to zahtjeva veću odgovornost, veće obveze, veće izazove, ja bih rekao daleko kvalitetnije i efikasnije upravljanje u ograničenim obrambenim proračunima zbog činjenice da mnogi drugi u Hrvatskoj državi gledaju i s pravom zahtijevaju da im se pokloni određena pažnja i nužna pažnja kada je u pitanju obrazovanje, kada su u pitanju posebno branitelji oni koji su imali itekako važnu ulogu u stvaranju Oružanih snaga i preuzimanju maksimalne odgovornosti za obranu i stvaranje Hrvatske države na početku Domovinskog rata. Nekoliko riječi o prioritetima kada su u pitanju procesi modernizacije Oružanih snaga. Vrlo često se u javnosti isključivo ističu zrakoplovi, mornarica, obalna straža, F16 gripen, pa onda raketni sustavi Milan, spaj đeveri, mistral itd. ne mogu si to priuštiti ni mnogi drugi koji su daleko bogatiji. Ja ću naglasiti sljedeće. Prioritet u modernizaciji Oružanih snaga uvijek treba biti kao što je to bio do sada čovjek, to su ljudi koji zaslužuju posebnu pažnju i brigu. Oni daju kvalitetu upravljanju, oni daju kvalitetu obavljanju zadaća, ali rekao bih punopravno članstvo u NATO savezu zahtijeva nove izazove za najviše časnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sudjelovanje u stožernim tijelima NATO saveza u Monsu, u Bruxellesu, sudjelovanje u vojnim tijelima Ujedinjenih Naroda, u New Yorku, sudjelovanje stožernih časnika u Mirovnim operacijama u Kabulu, Mazar-i Sharifu, Fezabadu, Libanonu, Čadu i mnogim drugim mjestima, Siera Leonu, zahtijevaju vrhunske profesionalce dobro obrazovane, dobro pripremljene i ljude sa iskustvom i to je poseban izazov. Kada bi zadovoljili potrebe svih tih mjesta moglo bi se dogoditi da u samim Oružanim snagama u Glavnom stožeru nastaje deficit kvalitetnih stožernih visokih časnika i to je nešto o čemu moramo voditi posebnog računa. Svakako uloga dočasnika itekako važna, ali posebno važna uloga hrvatskog vojnika koji danas na izazovnim terenima Afganistana sudjeluju u toj važnoj ključnoj mirovnoj operaciji NATO-a, ne samo NATO-a nego i Međunarodne zajednice u cjelini. Profesionalizacija u tom smislu je pravi izbor i treba je dalje jačati u smislu obuke, kvalitete, kao i opremanja tih ljudi. Jedno pitanje kada govorimo o kadrovskoj politici onda treba naglasiti sljedeće. Imati dobre ljude, imati najbolje izazov je. Znati kako ih zadržati, kako ih motivirati, posebno je teška zadaća kada plaće u javnom sektoru nisu tolik izazovne, nisu toliko konkurentne u odnosu na sve ono što se nudi na današnjem tržištu. Itekako je važna i analiza i naučene lekcije kroz sve ono što smo prošli. Analiza naših mladih kadeta koji su prošli izuzetno kvalitetne izobrazbe u najboljim vojnim akademijama svijeta West Pointu, San Sierra itd. Koliko je njih još uvijek u Oružanim snagama, na kojim su pozicijama, koji je njihov utjecaj itekako je važna analiza kadrovske politike i vjerujem da ćemo u onom izvješću za 2008. godinu o tome nešto više čuti, jer to je itekako važan aspekt modernizacije naših Oružanih snaga. Mnogi naši mladi kadeti, mnogi naši mladi inžinjeri, magistri koji su nekad prolazili poslijediplomske studije, ciljane na sveučilištu u Zagrebu, matematičari, fizičari, elektrotehničari itd. treba vidjeti koliko njih je još uvijek ostalo u Ministarstvu obrane. Konkurentnost ovisi o plaćama i zbog toga treba posebno naglasiti da je itekako važna odluka hrvatske Vlade da se povećaju plaće u Ministarstvu obrane jer bez toga teško je očuvati ono što je najbolje, a to su stožerni časnici, dočasnici i vojnici i u tom smislu oni moraju imati odgovarajući tretman kao profesionalci i kao ljudi koji su u obavljanju svojih poslova susreću sa tako izazovnim zadaćama kao što su mirovne operacije širom svijeta. Stanje tehničke modernizacije ministar obrane je naglasio. Poduzimaju se značajni koraci, borbena oklopna vozila jedan važan iskorak u modernizaciji Oružanih snaga, novi helikopteri, novi zrakoplovi, ali reći ću bez pretjerivanja, prioritet u tehničkoj modernizaciji moraju biti naši ljudi koji sudjeluju u zahtjevnim mirovnim operacijama u Afganistanu, njihova oprema, sredstva veze, lako pješačko naoružanje, zaštitna oprema i to je ono što zaista moramo uvažavati kao prioritet jer o tome ovisi uspješnost mirovnog posla, o tome ovisi njihova sigurnost. Hrvatska je pomorska država, o tome treba voditi računa i zbog toga je razumljivo i logično da prioritet u daljnjem opremanju pored oklopnih borbenih vozila zaslužuje i Obalna straža. Hrvatski državni proračun čini sve što je moguće da sukladno postavljenim standardima, zahtjevima, kriterijima, očekivanjima dostigne onu razinu od 2% bruto nacionalnog dohotka, ali ono što je posebno važno i što treba istaknuti i što je pozitivni efekt svih ovih ključnih promjena zadnjih godina je bolja strukturiranost obrambenog proračuna. Danas je razina izdvajanja za zaposlene 59% kao što stoji u izvješću za 2007. godinu. Pred nekoliko godina to je bilo daleko više, a to istovremeno znači da se otvara mogućnost za daleko bržu i intenzivniju modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske. I evo možda zaključio bih sljedeće. Kada govorimo ocjenama onda su ključne ocjene stručnjaka NATO-ovog tima. Rekao bih i neki dan se moglo čuti u američkom kongresu gdje je rečeno, citat: "Hrvatska sve više doprinosi političkoj stabilnosti i miru kako na Balkanu tako i svijetu. Hrvatska Vlada pokazala je visoku opredijeljenost za preuzimanje pune odgovornosti punopravnog članstva u NATO savezu." (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o spremnosti obrambenog sustava, međutim, moramo se podsjetiti što ga u stvari čini i podsjetiti se Zakona o obrani koji kaže da da sadrži i vojna, ali i civilna obrana. Stoga će, evo, moja rasprava biti malo usmjerena na ovaj jedan drugi dio koji često puta zapostavljamo, a mislim da tu nismo u pravu. No, prije svega, mi iz Hrvatske seljačke stranke želimo pohvaliti sve pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su u Afganistanu, kao i pripadnike Oružanih snaga policije, te državne službenike koji sudjeluju u drugim mirovnim operacijama. Pored njih želimo pohvaliti i sve ostale pripadnike Oružanih snaga policije, vatrogasce, Gorsku službu spašavanja, te pripadnike drugih institucija društva i druge koji u okviru svog područja djelovanja, profesionalno, ali posebno naglašavamo i one koji to čine dragovoljno, skrbe za obranu sigurnosti i zaštitu Republike Hrvatske i njenih građana. Evo, vjerujem da će i ovo izvješće, odnosno naša rasprava koristiti prilikom izrade određenih planova za naredno ili buduće djelovanje i našeg ministarstva i pripremanje sveukupnog sustava obrane, ali i zaštite. Mišljenja smo da ovo izvješće o kojem raspravljamo danas, na zadovoljavajući način obuhvaća pojedine važne probleme, izazove i zadaće s kojima se susreće Ministarstvo obrane, a posebno Oružane snage Republike Hrvatske s upravljačkim i rukovodnom strukturom u cjelini. Međutim, nismo sigurni da li ono dovoljno, na baš izbalansiran način, obuhvaća i druge dijelove, odnosno elemente obrambenog sustav. Pri tome mislimo, prije svega, na civilnu obranu, te poziciju i odnos obrambenog sustava s drugim dijelovima sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Zašto smo tog mišljenje? Zato što živimo u vremenu kada su ugroze vojne prirode manje izgledne, ali su zato uvelike prisutne nevojne ugroze. retentni stav znanosti je da proces ukidanja ili napuštanja opće vojne obaveze, te pojava širokog spektra nevojnih ugroza znači potrebu razvijanja drugih, zapostavljenih komponenti obrane, prvenstveno kriznog planiranja i upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama. O kojim se to ugrozama radi i na što ovdje mislimo? Prije svega, govorimo o događajima ili situacijama koji mogu prijetiti ugrožavanjem ljudske sigurnosti, npr. oni koji uključuju i uzrokuju ili mogu prouzročiti gubitak ljudskog života, bolest ili ozljeđivanje ljudi, uništavanje imovine, prekid tijeka novčanih sredstava, hrane, vode, energetike i drugog. Socijalni i drugi nemiri, pri tome mislimo na događaje ili situacije koji mogu prijetiti ugrožavanju okoliša, npr. one koje uključuju i uzrokuju ili mogu prouzročiti kontaminaciju zemljišta, vode ili zraka, opasnim biološkim, kemijskim ili radioaktivnim tvarima ili naftom. Mislimo na poplave, mislimo na prekide i uništavanje biljnog i životinjskog svijeta. Događaji koji mogu prijetiti sigurnosti su također terorizam ili rati ili, na kraju, oružani sukob. Vidljive su promjene ugroza u suvremenim uvjetima, te potrebe razvoja sposobnosti davanja odgovora institucija društva na ova ugrožavanja. Odlike današnjeg svijeta karakteriziraju brze i dinamičke promjene u međunarodnim odnosima, te novi sigurnosni izazovi, rizici i prijetnje traže nova rješenja, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Posebno je teško odrediti udio vojne i civilne komponente u tom procesu. Koliko je poznato sustav nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ne obuhvaća samo sigurnosne službe, mislimo na Sigurnosnu obavještajnu agenciju, Vojnu sigurnosnu obavještajnu agenciju, niti obrambeni sustav Republike Hrvatske obuhvaća samo Oružane snage Republike Hrvatske tj. vojsku. Obrambeni sustav obuhvaća i tijela državne vlasti, lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu, ministarstva i državne upravne organizacije s pravnim osobama i njihova djelokruga, te Organizacije za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara čije je funkcioniranje bitno u uvjetima izvanrednih situacija ili kriza, velikih elementarnih nepogoda, nesreća i katastrofa. Također, i građani Republike Hrvatske imaju svoje dužnosti u obrani, ali i zaštiti. Pri tome mislimo na vojnu obavezu, radnu obavezu, materijalnu obavezu i obavezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti. To ističemo iz razloga što u Republici Hrvatskoj na području obrane, sigurnosti i zaštite imamo različite razvijene pojedine elemente sustava, a još nemamo izgrađeni sustav, a istovremeno već duže vrijeme nam je strateški cilj priključak NATO-u i Europskoj Uniji. Bojim se da bez stvarne želje za izgradnjom ukupnog sustava u kojem će svaki od elemenata biti približno jednako razvijen im međusobno uvezan, mi teško možemo nešto kvalitetno integrirati u NATO i Europsku Uniju. Stoga nam je cilj da ukažemo na dobre strane izvješća, ali i na probleme u cilju njihova učinkovita i bržeg rješavanja. Što smatramo zadovoljavajućim u ovome izvješću? Proces reforme u Ministarstvu obrane, a posebno u njegovu vojnom dijelu, daleko je bolji nego u bilo kojem segmentu državne uprave, ali su i te reforme možda ponekad spore što se tiče procesa modernizacije materijalnih resursa, za što smo mišljenja da za to postoji objektivni financijski razlog. Ministarstvo obrane, sukladno načinu rada u NATO-u ili u NATO državama, usvojilo je metodu upravljanja obrambenim sustavom putem godišnjih smjernica obrambenog planiranja i doradilo ga u zakonsku i podzakonsku regulativu. Okončane su radnje za ustrojavanje Obalne straže, što je velik i vrlo bitan posao za ukupnu nacionalnu sigurnost. S tim u vezi nadamo se da su time stečeni bolji uvjeti za zaštitu Jadrana, te da će ubrzo iznaći rješenja za manjak opreme i potrebnu uvježbanost vatrogasaca za gašenje požara na moru, te sve ono što utječe na efikasnost sustava. No, moramo konstatirati da su nadležne institucije u spomenutom slučaju turskog broda solidno odradile svoj posao, te je Republika Hrvatska pokazala da je spremna za moguće slične havarije ili nesreće. Pojačan je nastavak sudjelovanja u NATO vođenoj operaciji u Afganistanu. Utvrđeni su prioriteti modernizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske, a u modernizaciju se uključuje i hrvatsko gospodarstvo, što je dobro. Radi se na opremanju i obuci deklariranih postrojbi za mirovne operacije. Planski se radi na izdvajanju i prijemu novog osoblja izdvajaju se djelatnosti koje nisu usko vezane uz upravljanje obranom i zatvaraju se i prenamjenjuju vojne nekretnine. U izvješću se može detaljnije sa više pažnje obraditi i dopuniti neke elemente, primjerice točke 2.3. koja govori o spremnosti obrambenog sustava gdje skrećemo pozornost na činjenicu da sukladno odredbama članka 3. Zakona o obrani obrambeni sustav definira kao dio sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske koji predstavlja jedinstveni oblik ustrojstva i priprema nositelja vojne i civilne obrane usmjerenih na ostvarivanje ciljeva obrane. Također odredbama članka 3. Zakona o obrani utvrđeno je da je vojna obrana obuhvaća Oružane snage Republike Hrvatske i strukture nadležne za upravljanje, rukovođenje i zapovijedanje njima. U tom dijelu izvješća smatramo da je civilna obrana odnosno zaštita i spašavanje moglo biti opširnije obrađeno. U dijelu izvješća koje se odnosi na dodatke nema nijednog priloga ili pregleda koji govori o civilnoj komponentni obrambenog sustava ili nekih njenih dijelova. Izvješće o provedbi plana obrane Republike Hrvatske i provedbi obrambenih priprema ili Izvješće o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj svaki puta je sve kraće i kraće. Mislimo da bi u slijedećem izvješću trebalo dati preciznije informacije kakvo je stanje u svakom od pojedinih središnjih tijela državne uprave te drugih nositelja civilne obrane. Imamo dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske ali nemamo dugoročni plan razvoja ukupnog obrambenog te ukupnog nacionalnog sigurnosnog sustava, te kada se izradi plan uporabe Oružanih snaga Republike Hrvatske plan zaštite i spašavanja, plan funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti te drugi dokumenti i kada se neki od dijelova tih plan usklade i integriraju s planskim dokumentima NATO-a i Europske unije te u praksi provjere mislimo da je tek tada stvoren uvjet za izradu novog strateškog pregleda obrane a tek potom strategije obrane te prateće zakonske i podzakonske regulative s planovima i operativnim postupcima. Ne znamo koji su razlozi da Vlada Republike Hrvatske još nije donijela koncept transformacije Civilne obrane u sustavu upravljanju u izvanrednim situacijama i krizama je sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 20. srpnja 2006. trebao biti donesen do konca 2006. To pitanje ističemo iz razloga što se ponekad tijekom provedbe međunarodnih civilno-vojnih vježbi pojavljuju problemi koji se odnose na sustav kriznog planiranja i upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama. Nije razvijen sustav civilnog i civilno-vojnog kriznog planiranja i upravljanje u izvanrednim situacijama i krizama te nema organizacije planova standardnih operativnih postupaka. Naš je prijedlog žurno uskladiti stavove i iznaći rješenja na razvoju kriznog planiranja i upravljanje u izvanrednim situacijama i krizama jer je to područje u popriličnom zaostajanju za modernim trendovima i u uvjetima koji se postavljaju na našu državu u nastojanju za pridruživanje NATO savezu i Neriješeni kadrovski problemi u dijelu središnjih tijela državne uprave jedinice područne regionalne samouprave te pravnih osoba čije je funkcioniranje bitno u uvjetima izvanrednih situacija i kriza, većih nesreća i katastrofa te rata. Naime, uredbama Vlade Republike Hrvatske u unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave nisu još u dovoljnoj mjeri jasno prepoznati poslovi obrane, sigurnosti i zaštite, kriznog planiranja i upravljanja krizama. Dosadašnja zapažanja Hrvatske seljačke stranke nedvosmisleno ukazuju da je u cilju osiguranja organizacijskih, koordinacijskih i drugih zadaća na području obrane, sigurnosti i zaštite posebno u nadležnosti središnjih tijela državne uprave nužno stvaranje i očuvanje odgovarajućih kadrovskih i drugih uvjeta radi kvalitete i kontinuiteta u njihovom provođenju. Pored toga evidentno je da na poslovima kriznog planiranja i upravljanja krizama dio tijela državne uprave nije odgovarajuće ili uopće nije popunjeno djelatnicima koji mogu kreirati vlastite dopunske upute, izrađivati prijedloge planova vlastitih tijela državne uprave kao i aktivno sudjelovati u edukaciji i nadzoru funkcionalnih procesa na svim razinama iz vlastitog djelokruga. Navedeni djelatnici pored nacionalnih zadaća moraju se paralelno osposobljavati i za nove zadaće koje se postavljaju pred obranu, sigurnost i zaštitu. Sudjelovanje pripadnika odnosno nositelja civilne obrane u međunarodnim mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, civilna potpora kolektivnoj vojnoj obrani i potpora mirovnim operacijama te drugim aktivnostima u inozemstvu, obaveze na međunarodnom planu po pitanju zaštite i spašavanja i definiranje nacionalnog središta za krizne situacije i upravljanje krizama, za civilno i civilno-vojno upravljanje krizom koje treba biti usklađeno sa NATO-om i Mislimo da sustav može biti učinkovit samo onda kada prepozna i predvidi moguće ugroze i situacije, prepozna i pripremi resurse i druge sposobnosti za te ugroze, kada definira njihove odgovornosti, kvalitetnije osposobi opremu i namjenski ustrojene snage, poveća lokalnu i područnu regionalnu spremnost na reakcije. Također s obzirom na prilike u zemlji nitko ne može očekivati radikalnu prekretnicu u kratkom vremenskom razdoblju, međutim teško je ponekad pronaći alibi za stanje na tom području. Država je dužna provesti i poduzeti sve potrebne aktivnosti i mjere kako bi ostvarila sve funkcije obrane i sigurnosti, zaštite. Ukoliko to ne učini imat će potrebu za kompenzacijama putem samoorganiziranja koje karakteriziraju često puta stihina i spajonarhija što dakako umanjuje učinkovitost obrambenog sustava a posebno zaštitnog ponašanja i djelovanja. Obrambeno-sigurnosna zaštitna funkcija mora biti djelotvorna, mora ostvariti temeljni cilj i postići odgovarajući odnosno što viši stupanj sigurnosti. Ona mora na pravi način odgovoriti suvremenim ugroženima i opasnostima, iskorjenjivati ih, onemogućavati i sprječavati njihovo štetno djelovanje. Obrana, sigurnost i zaštita je ključan preduvjet demokratskog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Slijedom iznijetog klub HSS-a podržava ovo Izvješće u vjeri i nadi da će slijedeće izvješće sadržajno više posvetiti prostora civilnoj obrani odnosno zaštitnoj funkciji društva. Hvala vam lijepa.

Zahvaljujem. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Svaka rasprava koja se tiče Hrvatske vojske mora biti lišena politizirana i dnevno političkih prepucanja. To je standard koji su zastupnici SDP-a bez iznimke držali prilikom svake rasprave prethodnih godina pa će tako biti i ove godine. Klub SDP-a podržat će prihvaćanje Godišnjeg izvješća iako samo izvješće po našem mišljenju nije na razini onih proteklih godina. Dakle, u usporedbi ovog izvješća s primjerice prošlogodišnjim možemo zaključiti, stanje u vojsci je nešto bolje a samo izvješće nešto lošije od prošlogodišnjeg. Dojam je da su u prošlogodišnjem, ali i sva ranija izvješća bila detaljnija, objektivnija i ukazivala su na neke probleme u vojsci koji nisu riješeni, a nije se niti očekivalo da budu riješeni tijekom samo jedne godine i nije ih trebao ispustiti iz ovogodišnjeg izvješća. Da bih obrazložio svoju ocjenu, uzeti ću nekoliko primjere. U prošlogodišnjem izvješću, onom za 2006. godinu jasno stoji sljedeća ocjena. I dalje se osipa stručni kadar logistike, broj logističkog osoblja je inicijalno odgođen, određen za funkcioniranje u uvjetima vojarni i svojim sastavom je nedostatan za logističku potporu borbenih djelovanja u području operacija. Uvođenjem vojnih specijalista kao nove kategorije u oružane snage, planira se riješiti bar dio teškoća vezan uz logističko osoblje. Ovaj problem se više ne spominje u ovogodišnjem izvješću, ali ne spominju se niti vojni specijalisti osim na jednom mjestu i to u glavnim razvojnim ciljevima upravljanja osobljem. Iz tablice na kraju izvješća vidi se da je broj ljudi sa visokom spremom koji su napuštali sustav veći od planiranog, a broj ljudi sa VSS-om koji su ušli u sustav manji od planiranog. Dakle, jasno je da problem nije riješen, možda je i još izraženiji, ali on se više ne navodi u izvješću. Mislim da takva autocenzura nije potrebna, jer doista zbog toga nitko ne bi prozivao ministarstvo. Dalje, cjelokupni sustav opskrbe iako trenutno sa značajnim opterećenjem funkcionira i podupire oružane snage u mirovinskim uvjetima ali je konceptualno zastario. Skladišta su tehnološki zastarjela, automatski procesi praćenja stanja kroz razvijanje i uspostavljanje logističkog informacijskog sustava su u začecima. Meni je jasno da se logistički informacijski sustav ne može implementirati niti u dužem vremenu od godine dana. I jasno je da je taj problem ostao. Međutim, i u ovom izvješću se više ne spominje. još neke, neke detalje koji se također ne spominju u ovome izvješću, citati su iz prošlogodišnjeg: " Pješačko naoružanje u prosijeku je starije od 20 godina, količina ispravnog naoružanja u oružanim snagama zadovoljava predložene strukture ali ne kompatibilna sa većinom vojski NATO-a. Topnička oružja su različitih kalibara i pri kraju su životnog vijeka i starosti. Sredstva za protuoklopnu borbu su pretežito istočnog porijekla i dijelom su zastarjela. Ubojna sredstva iz domaće proizvodnje proizvedena su '91. do '97, tako da im je istekao i ističe vremenski resursi. Na temelju provedenih ispitivanja vidljivo je da je od ukupne količine ubojnih sredstava ORSRH zadovoljava vremenske resurse.". Niti jedan od ovih problema spomenutih u prošlogodišnjem izvješću, ovo su bili citati iz prošlogodišnjeg izvješća nije riješen. Nije ni mogao biti riješen u samo godinu dana, ali se više ne navode kao problemi iako je ovo izvješće o stanju, to je stanje i nema razloga da se ne navede kada se već navelo i prošle godine. Dalje, od planiranih projekata, nisu realizirani remont raketa RBS 15, pomaknuti će se za 2007. Integrirani komunikacijski sustav domaće proizvodnje, raketnoj topovnjači 12 nije testiran i preuzet jer je broj bio na remontu. Posljednja dva projekta, i ovo je bio citat iz prošlogodišnjeg izvješća, navode se i u ovogodišnjem izvješću, ali ne kao realizirani već kao formulacije provode se pripreme za zaključenje ugovora. Dakle, nije ugovor zaključen, dakle nije mogao biti ni realiziran projekt. Vjerojatno postoji prihvatljivo rješenje za to. I ovo nije prozivanje, ovo je samo argumentiranje zašto mislim da je izvješće korak nazad u odnosu na prošlu godinu. Inače u zadaćama HRM-a stoji nadzor ZERP-a a kako je on više-manje ukinut možda to više nisu prioriteti, pa onda vjerojatno je i zbog toga bilo malo to usporeno. Sličnih primjera ima još dosta, ali mislim da su i navedeni dovoljni za objašnjenje zašto smatram da je ovogodišnji tekst izvješća korak unazad u odnosu na prethodna. Podsjetimo se. I izvješća za 2005. godinu onda kada je objavljeno, ne kada je došlo u Sabor, imalo je negativan odjek u medijima. Ali upravo saborska rasprava zastupnika neovisno o stranačkoj pripadnosti, pokazala je da se zastupnici ne slažu sa katastrofičnim ocjenama koje su tada izrečene. U dijelu koji se odnosi na stanje i naoružanje vojne opreme treba reći da su se dogodili pozitivni pomaci što je posljedica i većeg proračuna ali i bolje strukture vojnog proračuna, jer se zbog provedenih reformi o kojima smo govorili a koje su započete još 2002. smanjuje udio proračuna koji se troši na plaće zaposlenika. Vjerujem da će novoformirani odbor za obranu imati priliku detaljnije biti informiran o projektima opremanja pa nema potreba daljnjeg širenja ove teme. Želio bih istaknuti i ostale primjedbe i sugestije. U izvješću se točno i sukladno suvremenim poimanjima sigurnosti navodi,

i to je sugestija, nema spomena o energetskoj sigurnosti. O europskoj sigurnosnoj strategiji i u aktualnim dokumentima NATO-a znatna pozornost i značenje pridaje se upravo energetskoj sigurnosti i to je područje ili problem o kojem je itekako potrebno voditi računa. Druga ocjena govori, citiram: "Većina zemalja Jugoistočne Europe nalazi se u procesu pristupanja euroatlanskim integracijama čime regionalno okružje Republike Hrvatske poprima stabilnija i sigurnija obilježja.". Ono se razlikuje od ocjene iz prošle godine koja je imala dodatak. Republika Hrvatska će posebno pratiti zbivanja u Jugoistočnoj Europi s posebnim naglaskom na rješavanje statusa Kosova i eventualne i sigurnosne posljedice toga procesa. Mislim da je pitanje Kosova kao i posljedice koje ima na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje u regiji još uvijek vrijedno posebne pažnje i zaslužuje da ga se posebno navede. U prošloj godini doneseno je nekoliko novih zakona ili izmjena postojećih zakona, ali se odustalo od zakona o zatvaranju i prenamjeni vojnih nekretnina koji je spomenut u prethodnom izvješću. na donošenje navedenog zakona nadovezivalo se nekoliko ocjena i planova o poboljšanju financijskog plana MORH-a. Međutim, smatram osobno da je dobro što se od navedenog zakona odustalo. Naime, radi se o objektima …/Govornik se ne razumije./… sredstvima svih građana za vojnu namjenu. Nakon što vojska deklarira da navedeni objekti nisu potrebni Vlada i Sabor njima trebaju raspolagati na način koji je to najbolje. MORH i oružane snage ne trebaju biti agencija za posredovanje promet nekretninama. Za to postoje druge institucije. U izvješću se navodi da se obrambena politika kontinuirano razvija i provodi kao sastavnica sigurnosne politike u okvirima zadanim Strategijom nacionalne sigurnosti, Strategijom obrane i Programom Vlade Republike Hrvatske. Upravo je Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2004. do 2007. definirao potrebu izmjena rečenih strategija. U ovome se izvješću, kao i Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat od 2008. do 2011. ne spominje više potreba za izmjenom, odnosno donošenjem ovih strategija, a u isto vrijeme to nije napravljeno u prethodnom mandatu. Stoga bi trebalo obratiti pažnju da u sljedećem izvješću dobimo jasan stav što se tijekom ovog mandata misli raditi po pitanju strateških dokumenata time više što je ministarstvo polazeći od iskustava drugih zemalja donijelo strateški pregled obrane. Potrebno je dakle vidjeti gdje je mjesto i tih strategija i u odnosu na dugoročni plan razvoja i možda dakle, prilagoditi tu neke stvari. Navodi se da su izraženi prijedlozi normativnih akata u kojima se regulira uvođenje dragovoljnog služena vojnog roka i usvajanje koncepta ugovorne pričuve. Kako se ti normativni akti i ne donose u Saboru već od strane Vlade ili ministra, jesu li ti akti već doneseni u ova 4,5 mjeseca u 2008.? Jer ako su doneseni, što sprječava njihovo donošenje? U dijelu koji govori o obuci trebalo bi definirati odnos prema obuci pričuvne komponente. Obuka pričuvne komponente ne provodi se od završenja rata. Ako se od nje odustalo, treba to jasno reći i eventualno promijeniti zakonodavstvo. Zanimljivo je i pitanje koje se tiče izobrazbe. Za ukupnu ocjenu sustava, o tome je nešto govorio i zastupnik Ćosić, u izvješću bi trebalo biti, recimo podatak koliko je visokih časnika ukupno završilo ratnu školu i koliko ih je trenutno raspoređeno u oružane snage. U izvješću je premalo mjesta posvećeno ulozi Oružanih snaga u zaštiti i spašavanju, odnosno u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Pripadnici Oružanih snaga svake godine ulažu ogromne napore na području posebnih mjera zaštite od požara, usklađivanju standardnih operativnih postupka u slučaju katastrofa i većih nesreća, te angažiranju resursa MORH-a za potrebe sustava zaštite i spašavanja posebno u protu požarnoj sezoni. Ja koristim ovu priliku da zahvalim pripadnicima Oružanih snaga na svemu što su doprinijeli u protu požarnoj sezoni posebno dakle problem koji je izražen iz dijela iz kojeg ja dolazim posebno na otocima. Kao poseban problem izdvaja se problem osoblja. Ne tako davno problem osoblja percipiran je kao problem viška osoblja. Ali čak ni tada treba to priznati nije bio riješen nedostatak stručnog osoblja u pojedinim strukama. Podaci koje smo dobili u tablici jasno pokazuju povećani odlazak iz sustava i smanjeni prijem u sustav visoko obrazovnog kadra. U prošlogodišnjem je izvješću kao i u dugoročnom planu razvoja navedeno da će se uvažene kategorije vojnih specijalista i davanjem posebnih stimulacija toj skupini osoblja riješiti problem deficijalnog kadra, ali vidim da to još nije zaživjelo. Poseban problem je ustrojstvo ureda i Uprave za obranu, jer to postoje jedan od gorućih problema. U izvješću se navodi da je Inspektorat obrane vršio inspekciju uprava i ureda, a dojam je da se još uvijek ne zna što s njima. Podsjećam, 23. veljače istekao je rok za donošenje podzakonskih akata koje je trebalo donijeti 6 mjeseci od stupanja na snagu novih zakonskih odredbi Zakona o obrani. Ustroj Ministarstva obrane u najvećem je dijelu definiran Uredbom Vlade iz 2002. godine uz manje izmjene tijekom prethodnih godina. Jedna od izmjena te uredbe je ustrojavanje unutarnje revizije koja pomaže ostvariti ciljeve organizacije uvođenjem citiram: “sustavnog, discipliniranog pristupa procjenjivanju i povećanju efikasnosti procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja.“ Nalaz Državne revizije za 2006. godinu pokazuje apsolutnu potrebu za takvom ustrojbenom cjelinom, a rezultate njenog djelovanja moći ćemo vidjeti u izvješću revizije za 2007. Problem Problem uređenja sustava, evidencija nekretnina, sustava javne nabave ne samo u smislu Zakona o javnoj nabavi, već i tzv. javne tajne nabave kao ingerenciju ustrojbenih cjelina, Glavnog stožera i ministarstva dio su koji treba urediti. Dio koji se odnosi na unutarnju reviziju dosta je općenito napisan, ali se svakako između redaka da iščitati da je imala i ima posla u detektiranju citiram: “slabosti pojedinog poslovnog procesa.“ Dotaknut ću se za kraj još nekih stavova koji su svakako za raspravu. Je li nam potrebna i nužna gradnja pomorske baze jug, odnosno mornarička baza južno od Pelješca. Što je sa nacionalnim ograničenjima kada je riječ o sudjelovanju naših snaga u vojnim misijama. Podsjećam, svaka država ima pravo prilikom deklariranja postrojbi za međunarodne operacije sam izraziti neka ograničenja kako se te postrojbe mogu koristiti. Što je sa spolnom odnosno rodnom ravnopravnosti o čemu je govorila i gospođa Sobol. Ja podsjećam, dugoročni plan razvoja Oružanih snaga projicira i 10% pripadnica Oružanih snaga. Nema detaljnih podataka o izvanrednim događajima u sustavu, posebno onima s najtežim posljedicama. Treba vjerovati da je u tom segmentu nastavljen trend smanjivanja broja takvih događaja koji već od 2001. godine se događa. Ne spominje se u izvješću povrat Baškog polja u sustav Ministarstva obrane. Jedna dvojbena studija Instituta za istraživanje i razvoj koja se zove “Analiza stavova nevladinih udruga o ulasku RH u NATO“. Priznat ćete prilično nezgrapno zvuči da i vojni institut analizira stavove nevladinih udruga o jednoj društvenoj temi. Zaključno, klub SDP-a podržat će izvješće. Istodobno sugeriramo ministru obrane da izvješće za 2008. bude objektivnije i informativnije na razini onih iz prethodnih godina. No, ono što je najvažnije želimo i da stanje u vojsci bude bolje u stvarnosti, a ne da se još uljepšava na papiru. Nedavna pozivnica za članstvo u NATO neprijeporno je postignuće hrvatske vanjske i sigurnosne politike, ali pozivnica i sutrašnje članstvo predstavljaju odgovornost uključujući i ona koja se tiče kvalitete, jasnoće, dosljednosti, utemeljenosti i valjanosti svih odluka i dokumenata, a posebno ovakvih kakvo je godišnje izvješće. Hvala. Hvala. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Pa evo ja bih pohvalio recimo otvorenost MORH-a gledajući ovo izvješće o spremnosti obrambenog sustava. I doista, Hrvatska nema što skrivati kada je riječ o našim Oružanim Oružanim snagama. Da i hoćemo mi nemamo što naprosto skrivati. Ja se recimo sjećam tamo proračuna za '95. godinu. Sve je stalo ako je stalo na pola kartice. Nije prošlo eto 13 godina i od te '95., znači od recimo okončanja rata mi dobivamo to moramo priznati jedno detaljno izvješće o stanju u Oružanim snagama i to treba pohvaliti. Ja osobno mislim da možda ni '93., '94. nije bilo razloga za kriti tada od parlamentarnih institucija stanje u Oružanim snagama, jer nitko u Parlamentu ne bi tada išao protiv Oružanih snaga i konačno bilo je to vrijeme rata itd. pa se može nešto razumjeti. Ali je to trebalo odrađivati na nekim zatvorenim sjednicama Sabora. ja se bojim, ne da se bojim nego sam uvjeren u to, da ondašnjoj politici nije odgovaralo davati detaljna izvješća zbog toga jer se na nabavci oružja, slobodno se može reći prao ili krao novac u ime nekih viših interesa i danas s tih istih viših pozicija novac kojeg su iznijeli u inozemstvo vraćaju u zemlju i ulažu u razne graditeljske poduhvate. Otkud jednome Zagorcu, Pašaliću novac da preko noći postaju najveći graditelji u Republici Hrvatskoj? Kako su ga zaradili? Pa doznali su šifre računa koji su bili u Austriji, Lihtensteinu, nekim drugim zemljama koje su punili ne znam Tuđman, Šušak, pokojni ministar Martinović i danas nakon što više nema ni jednoga, ni drugoga, ni trećega jasno taj se novac vraća u zemlju. Ali pustimo sada to. Ovo izvješće je korektno. Ovo izvješće je dobro. Najprije treba poći od ovog vojnog vojnog proračuna. Proračun za 2007. bio je 4,6 milijardi kuna. Znači ispod 2% bruto društvenog proračuna. Proračun za 2008. planiran je u iznosu od 5,4 milijarde 5,4 milijarde kuna. Još uvijek je to ispod 2% bruto društvenog proizvoda. Zašto to govorim? Ne, ja se ne zalažem za veći vojni proračun, dapače i manje. Hrvatska ima neke druge prioritete možda, možda, tim više što Hrvatskoj 2008. nitko ne prijeti. Da je tome tako to pokazuju ovi izbori u Srbiji koji će se održati 11.5. Nitko, poglavito nakon dolaska Busha nije recimo spomenuo na tim predizbornim skupovima ime Hrvatske i to govori da region još uvijek na žalost nije stabilan, ali je zasigurno miran. Hrvatska 2008. je na pragu ulaska u Europsku uniju, na pragu je ulaska u NATO. I to je zasigurno dobro, ali NATO će za sobom zasigurno povući obvezu većeg izdvajanja za vojsku. Ne mislim ja ovdje na ovih 3, 4 milijuna dolara te neke kvotizacije pristupnog pristupnog novca, nego mislim na činjenicu da će Hrvatska vojska morati u tom trenutku izdvajati i 2, pa i nešto možda iznad 2% bruto društvenog proizvoda za vojsku. Treba i to priznati da Hrvatska nikada manje no u zadnjih nekoliko godina nije izdvajala za vojsku, i ja isto tako mislim da je i to dobro. Mi imamo previše drugih problema, previše drugih prioriteta čijim se rješavanjem treba baviti i indirektno, ako dignemo sustav jednoga zdravstva, osobnog standarda građana, jasno je da onda pomažemo i samoj vojsci. Od tih 4,6 milijardi kuna za plaću je išlo 2 milijarde 570 milijuna kuna, to je 59%, za materijalne rashode milijardu i 700 milijuna kuna ili 39,3%, za ovrhe, recimo 55,4 milijuna kuna itd. Ono što ja želim naročito pozdraviti, to što je Hrvatska u 2008. ili s 2008. ukinula obvezatno služenje vojnog roka. To je dobro. Za to sam se osobno zalagao ovih zadnjih 5, 6 godina. S druge strane, recimo nevladine udruge prikupljale su potpise za referendum u NATO-u i paralelno predlagale, ni manje ni više nego vraćanje vojne obveze, jer kao Hrvatska može sama organizirati zaštitu, obranu itd., a ti isti nisu spremni bili recimo služiti vojni rok itd. To je osnovno razlog zašto nisam potpisao taj referendum jer licemjernosti je u ovoj zemlji dosta ili previše. Profesionalizacija treba pomoći i statusu profesionalnih vojnika i njihove plaće isto tako treba povećati. To je učinjeno, ako se ne varam, pred 7 ili 15 dana, bez obzira što su neki drugi sindikati koji ne pokrivaju vojsku time se, ili tome se protivili. To je jedna posebna profesija i razumljivo je da plaće trebaju ići gore, kao što je i dobro da smo izmijenili mirovinski sustav glede vojske i sigurno su oni danas u znatno povoljnijim razredima no što su bili ranije. O generalima neću, to je jedna posebna kategorija. Ono za što se već dvije godine otvorene, valjda jedini u Hrvatskoj zalažem, da se naše vojnike povuče iz Afganistana, to je jedna promašena misija, to je izgubljena, u naprijed izgubljena misija i bojim se da će nam se prije ili kasnije, bez obzira što svi tamo idu dobrovoljno, netko vratiti i u kovčegu. Mi danas u vojsci brojimo 17 tisuća 470 vojnih osoba, plus 5 tisuća 180 državnih službenika i namještenika u MORH-u. ukupno je, znači riječ o 22 tisuće 650 ljudi. To je još uvijek previše, sustav bi funkcionirao i sa 18 tisuća ljudi, to će se dogoditi, ali mi ćemo sutra u mirovne misije prema ovom izvješću morati poslati oko tisuću 200 vojnika. Danas izvan granica Hrvatske imamo 200 vojnika u Afganistanu, plus u svim misijama drugima 46 vojnika, do kraja godine u Afganistan ide još 100 vojnika, plus 100 vojnika u Golan, ili na Golan. Vjerojatno će se otvoriti još jedno krizno žarište i Hrvatska će krajem 2008. izvan svojih granica imati oko 500 ljudi i to košta, to stravično košta. Jasno je da mi moramo vraćati i dug prema, recimo UNPROFOR-u, jednom riječju prema međunarodnoj zajednici jer je i svijet na prostoru Hrvatske kada je bio rati imao u jednom trenutku čak i 12 tisuća vojnika, odnosno promatrača, ali mislim da Hrvatska ne treba sudjelovati u unaprijed izgubljenim misijama. Na strani 35 govori se o prodaju naoružanja i vojne opreme pod sredstvom "Alan", ovdje se doslovce kaže: "Proveden je odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku borbenih oklopnih vozila, te je sklopljen ugovor s finskom tvrtkom "Patria" i tvrtkom "Đuro Đaković" specijalna vozila iz Slavonskog Broda, kao nositeljem finalne integracije. Time će se Oružane snage Republike Hrvatske opremiti s 84 borbena oklopna vozila, pješaštva, konfiguracije 8 puta 8." evo to je gotov citat znači. Hrvatska ide ubrzano u promjenu nekih tipova naoružanja i sve ono što nije perspektivno, treba se isto tako riješiti i taj novac uložiti u nabavku novog naoružanja. Ono što je bit za mene je, isto tako taj angažman s "Patriom" koji se govori upravo ovdje na strani 35. Znači riječ je o off-set programu i Hrvatska mora, isto tako ako želimo biti ozbiljna nacija, ponovo zakoračiti u proizvodnju naoružanja. tradiciju, pitanje da li još uvijek imamo sustave, i ako treba to naoružanje treba ponovo raditi s zemljama iz našeg susjedstva ili s područja ex Jugoslavije, nije bitno kako ćemo to nazivati. Nitko nam ne prijeti, samo smo možda malo mali, pa sve sami ne možemo, a zajedno bismo možda nešto mogli napraviti. Ne zagovaram ja nikakvu novu Jugoslaviju, ali da se tvrtke povezuju i da i da zajednički ponude taj proizvod nekome trećemu, vis a vis materijalne osnove zemlje u cjelini. Bilo da je riječ o tenku M84, bilo da je riječ o oklopnim vozilima. Pred, recimo 30 godina ex Jugoslavija je radila tenkove, a sada ni jedna država s područja bivše države ne može ni napraviti jedan oklopni transporter. Radimo ih s Fincima koji su sedamdesetih godina bili, kad je riječ o ratnoj tehnologiji, 30 godina iza Jugoslavije, a danas su 30 godina ispred Hrvatske i svake druge zemlje na ovom prostoru. Ja tvrdim da se na ovom području gospodarstvo također može povezivati. U tom kontekstu sigurno je dobro spomenuti i povrat neperspektivnih vojarni, sve ono što je u centru grada, to treba dati gradu bez naknade, mi smo presiromašni, nikada više vojska neće imati onu ulogu na ovim prostorima, kao što je imala, recimo početkom devedesetih za Domovinskog rata, ili kakva je bila za vrijeme SFRJ ili Austro-Ugarske u Istri itd. 12 se doslovce kaže da Hrvatska kopnena vojska, znači ukidanje korpuske strukture, smanjuje se broj gardijskih brigada s 4 na 2, ustrojava se po jedna rodovska postrojba razine pukovnija bojna, te reorganizacija snaga u sastavu zapovjedništva za obuku i doktrinu. Hrvatska ratna mornarica reorganizaciju cjelokupne strukture prilagođene novim zadaćama i raspoloživim sredstvima uključujući i prilagodbe za ustrojavanje obalne straže te reorganizacija logističko-potpornog logističko-potpornog dijela strukture Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana te organizacija sa četiri na dvije zrakoplovne baze te prilagodba potpornog dijela strukture ustrojavanja zapovjedne satnije namijenjene za potporu rada zapovjedništva HRZ odnosno bojne i središte za obuku itd. itd. Evo to je otprilike danas Hrvatska vojska. Više nam doista ni ne treba, ali nam trebaju profesionalci, treba nam dobra tehnika, jasno tehnika koja će se i kroz taj "offset" programe do nje dolaziti. Što još reći o ovom sustavu obrane? Bez obzira što Hrvatska vojska raspolaže s mrvicama recimo u odnosu na 90-te ili onim čime je raspolagala prije 90-te za vrijeme ne znam ono što je imala SFRJ, još uvijek za materijalna sredstva izdvaja 1,7 milijardi kuna ili to je negdje 250 milijuna eura. U dogledno vrijeme tih 250 milijuna eura sigurno će se pretvoriti u 400, 500 milijuna eura. Nadzor nam je nužan da nam se ne pojavi između ostaloga neki novi "Zagorci". Tvrdim kao što sam rekao da ti ljudi čak ni nisu onoliko koliko se danas priča prenijeli preko granice, ali su doznali u datom trenutku šifre koje su čuvali oni koji su bili u prilici da taj novaci iznesu ili prebace na te račune. Drugo, u tajnim službama u ovom izvješću nešto se govori o tim vojnim, ali kao što njih moramo nadzirati tako treba nadzirati i sustav naoružanja. Jasno sve odluke se ovdje 90-tih kada je riječ o vojsci, dešavaju, odnosno donašaju u vrhu vlasti itd. itd. Za kraj, ako je isteklo vrijeme. Ja mislim da je ovo izvješće hrabro, pošteno, korektno, daje odgovore na čitav niz pitanja i slobodno se može reći da je Hrvatska vojska danas vojska jedne demokratske države i u pravom smislu one definicije danas nas stvarno više ništa ne može iznenaditi. Konačno što manje pričamo o vojsci, što više pričamo o turizmu, zdravstvu, izvozu to će biti zemlja stabilnija, razvijenija, demokratskija, a samim time i prilike onih koji su u vojsci i njima će biti bolje. Hvala. Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Ne mogu ne ispraviti netočan navod kolege Kajina koji ponavlja već nekoliko puta. Naime on u kontekstu izvješća iz 90-tih godina kaže, tadašnjoj vlasti nije bilo u interesu dati detaljno izvješće jer su krali, pa je spomenuo u istoj rečenici generala Zagorca i ratnog ministra Šuška. To je nedopustivo i neistinito. General Zagorac je za vrijeme rata uvećao svoju imovinu za nekoliko desetaka milijuna eura i čega, a gospodin Šušak nije uvećao svoju imovinu tijekom rata ni za jednu lipu. Drugi netočan navod. Oni koji su imali šifre i prebacivali novac veli oni su se i okoristili. Nije točno. Bio je embargo, novac je morao biti vani jer se iz Hrvatske nije moglo plaćati ilegalnu robu koja se zove oružje i da nije bilo tih računa gospodine Kajin vi ne bi u Hrvatskom saboru danas govorili nego u nekakvom drugom. Drugi ispravak, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Evo gospodine predsjedniče jedan mali ispravak netočnog navoda gospodina Kajina, citat: "Mi imamo tradiciju proizvodnje naoružanja vojne opreme". Netočno. Tradicija se stvara desetljećima. U bivšoj državi 43% vojne industrije je bilo u Srbiji, 42% u Bosni i Hercegovini, projektiranje razvoj Vojno-tehnički institut Beograd. Ali slažem se sa onim drugim dijelom vaše tvrdnje, industrija, naoružanje i vojne opreme je važna ali upravljati tom industrijom, stvarati nove vrijednosti, stvarati kompleksne sustave je nešto što je izazov i što treba znati, ali može povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva i hrvatski izvoz. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Ivan Hanžek. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa ja iz čisto regionalnih razloga ispravljam gospodina Kajina. Ja mogu razumjeti da on gospodina spomene u kontekstu, ali neka naglasi ime gospodina sa prefiksom a ne da veli da nam se ne pojave novi "Zagorci". Ja mislim da Zagorci nisu ništa loše u ovoj državi napravili i da ne bi bilo Vladimir (HDZ)** Što je, je! Klub HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

stati u obranu nas Zagoraca i mislim da te stvari koje se kada se govori o Zagorcu sa prefiksom nema nikakve veze sa Zagorcima. A isto je bilo dobro pitanje u ovim odgovorima, a di su novci. To je jedno vječno pitanje i vjerojatno ćemo jednog dana dobiti odgovor. Ali vratimo se na izvješće. Prvo, želimo naglasiti da ovo godišnje Izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenja kadrovske politike i ukupno o stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj prezentira cijeli niz podataka i informacija koje daju relativni uvid u cjelokupno stanje Oružanih snaga i stanje obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj i ne daje na žalost odgovore na cijeli niz u svakom slučaju za kvalitetnije funkcioniranje Oružanih snaga ključnih pitanja. Dakle načelno dajemo podršku za prihvaćanje ovogodišnjeg izvješća, ali ima nekoliko stvari na koje želimo i odgovor. To se prije svega odnosi na dio izvješća koji govori o personalnoj potpori, tu predlagač ističe da postoji prostor za poboljšanje zadovoljstva, smještajem i odjećom i obućom i plaćama te da zbog najavljene promjene ustroja Oružanih snaga ne raste nezadovoljstvo i zabrinutost zbog provedbe tog ustroja. Mislim da za ovaj Dom nije toliko važna odjeća i obuća, ali kada su u pitanju plaće želimo pojašnjenje u kom smislu postoji zadovoljstvo plaćama, jer prema najavi i samog ministra obrane nedavno izneseno u medijima, postoji nezadovoljstvo plaćama u Oružanim snagama te je najavljeno i određeno povećanje Mislimo da bi zbog ukupne kadrovske politike o ovom pitanju trebalo voditi maksimalno brigu, pa u tom smislu tražimo i pojašnjenje dokle se stiglo i kakva su moguća daljnja očekivanja zaposlenih u Oružanim snagama. Drugo, znamo da se od 1. siječnja 2008. godine više ne pozivaju novaci na obvezno služenje vojnog roka ni na obvezu civilnog služenja. Međutim, postoji mogućnost dobrovoljnog služenja, pa nas zanima u kojoj su fazi pripreme za prihvat takvih ljudi, koji će željeti iskoristiti ovu mogućnost dobrovoljnosti služenja i da li su stvoreni uvjeti za njihovu obuku i uopće boravak na tom dobrovoljnom služenju. Treće, jasno se da će u ovoj godini sustav obrane i oružanih snaga trebati sagledavati u svjetlu pozivnice koju je Republika Hrvatska dobila za ulazak u NATO u Bukureštu u travnju ove godine. Zato nas zanima koliko je Republika Hrvatska i Oružane snage spremna, u okviru ljudskih resursa, provesti pripreme za osposobljavanje za rad u tijelima NATO jer takav posao sigurno iziskuje i posebne pripreme i posebnu osposobljenost. Hrvatska narodna stranka podržava i zaključke Odbora za ravnopravnost spolova koji Odbor traži da se preispitaju programi obuke za pripadnike i pripadnice sigurnosnih službi iz perspektive ravnopravnosti spolova i prava žena, te da se osigura veća zastupljenost žena u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, s posebnim naglaskom na većoj zastupljenosti na rukovodećim položajima. Kroz samu raspravu o ovom izvješću od strane predstavnika klubova iznesen je cijeli niz pitanja, a posebno od strane klubova zastupnika stranaka koje su formirale Vladu i koji traže cijeli niz odgovora. Smatramo da i ta činjenica govori o relativnom uvidu u stanje Oružanih snaga koje se može iščitati iz ovog izvješća, a slijedom toga efikasnost i resornog ministarstva i Vlade Republike Hrvatske. Dakle, imamo čitav niz pitanja na koje želimo odgovore od predlagača ovog izvješća i Hrvatska narodna stranka će podržati ovo izvješće. Hvala. U 10,56 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Drugo, 7. sjednica Odbora za financije i državni proračun održati će se danas, 8. svibnja u 13,00 sati u sobi 244, drugi kat, u prostorijama predsjednika odbora, Gorana Marića. Sad idemo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa, evo, Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava i stanju obrambenih snaga Republike Hrvatske, zasigurno transparentno govori o velikim poboljšanjima koja su se učinila, o onom što je doneseno, od zakonskih rješenja, pa tako i o popunjenosti, i materijalnim i ljudskim resursima u obrambenom sustavu Republike Hrvatske. Od usvojenih izmjena i dopuna Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koje su omogućile daljnje reforme i prijedloge i prilagodbe obrambenog sustava. Prilagodbe i transformacije obrambenog sustava koji ide u cilju transformacije i ujednačavanja sa zemljama sa NATO standardima, zasigurno je nužda i potreba, te i sve ono što je učinjeno kroz vježbe, kroz dokumente, kroz pravilnike, kroz Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga, kao i godišnje planove koji se realiziraju. Zasigurno se mora reći da se ukupno stanje Oružanih snaga je sasvim dovoljno, s obzirom da nema mogućnosti i mala je vjerojatnost konvencionalnih prijetnji, a istodobno je povećan rizik samo međunarodnog terorizma, i on je ta prijetnja koja zasigurno je najveća u sadašnjim momentima. A međunarodni terorizam, kao i urbanizirani kriminal, također u datim momentima kada on prerasta i kada policija ne može zadovoljiti svojim snagama u njihovom sprečavanju, zasigurno mora se angažirati i vojna komponenta. S obzirom na sve što je učinjeno i prezentirano kroz ovo izvješće jasno se može vidjeti kroz sve segmente da je ono obuhvatilo, iako u manjem tekstualnom dijelu nego prijašnja, kao što je moglo se čuti u Hrvatskom saboru, ali je transparentno reklo o svim detaljima bitnim u postrojbama i u kompletnim Oružanim snagama Republike Hrvatske. Vidi se da je tijekom 2007., da su osigurana dostatna financijska sredstva za provedbu plana preventivnog udruživanja TMS-a, te je tako i stanje tehničko-materijalno sredstava u postrojbama Hrvatske vojske podignuto na višu razinu. Jasno se govori u kojem postotku. Iako i ja smatram da pojedinačno koliko čega i kako zapravo ne treba iznašati u javnost, nego u postotcima baš je to dovoljno dobro i rečeno. Puno puta se čulo da nije sveobuhvatno, kolega koji su i na odboru i danas ovdje istupali, da ne govori o svemu. Pa, hvala bogu da ne možemo govoriti o svim dostignućima, o svim planovima i svim projektima, o svim onim nijansama koje se događaju u Oružanim snagama, jer smatramo da postoje i oni momenti koji su vojna tajna i koji ne bi trebali nikada, osim u Oružanim snagama, biti izneseni u Hrvatskoj ili javnosti koja prati rad Hrvatskog parlamenta. Zasigurno da se neke stvari, s nekih stvari ne može nikada skinuti tajnost, niti biti dostupne svakomu. Tako i ovom u izvješću ne bi trebalo pisati točan broj oklopnih, oklopno-mehaniziranih i ostalih vozila koja su u funkciji, a koja nisu, koliko je aviona u funkciji a koliko nije. To su, mislim, zapravo određene tajne koje ne bi trebalo iznašati, ali u postotcima zasigurno da se jasno rečeno da je to zapravo sasvim dovoljan posto ispravnosti i održavanosti i aviona i helikoptera i brodova i transportnih sredstava, i sasvim zadovoljava onim potrebama i saznanjima koja nas interesiraju. Vjerujemo da ne treba osobno provjeravati ispravnost naših MIG-ova i voziti se njima, jer to bi iziskivalo da svaki od nas zastupnika možda se provoza našim nebom i vidi da li su naši MIG-ovi ispravni ili da li su piloti dobro obučeni. Ono što se u iduću spominje, a to je da kroz ove izmjene i dopune, da su Hrvatske oružane snage uključene kroz ove vježbe, kroz angažman u Afganistanu, koji je bio 2007. 147 naših vojnika angažiranih koji je porastao na 200. Istodobno su angažirani diplomatska osoblja, civilne policije, te mješovitog hrvatskog-makedonskog-albanskog medicinskog tima. Povećan je doprinos UN-ovim mirovnim operacijama u kojima trenutno djeluje 46 pripadnika Oružanih snaga raspoređenih u 13 mirovnih misija, od kojih su 31 vojni promatrači, a 15 stožerni časnici. Gledajući ukupno Oružane snage Republike Hrvatske ostvarile su značajne promjene organizacijske strukture te je u preustroju obuhvaćeno 51% oružanih snaga. Kroz ovaj preustroj uključeno je i odlazak onih koji su svoje odslužili i koji su spremni za mirovinu, koji nisu perspektivni. 807 djelatnih vojnih osoba je novo zaprimljenih sa sa visokom i višom naobrazbom i sa srednjom naobrazbom. Isto tako, vidljivo je da je tisuću 357 djelatnih vojnih osoba napustilo obrambenih sustav kao i 604 službenika i namještenika što je nastavak sustavnog pomlađivanja i poboljšanja i obrazovne strukture. Isto tako želimo naglasiti da je i ovo u cilju poboljšanja obrazovne strukture naših oružanih snaga ali isto tako i smanjenja broja te profesionalizaciju Hrvatske vojske na stavljanje van snage obaveznog služenja vojnog roka. ono što bih želio reći ovaj puta da bi možda u ovom hrvatskom Domu trebalo donijeti odluku kako stimulirati one koji dragovoljno služe Hrvatsku vojsku, kako im omogućiti da ili onima koji to nisu činili i u prijašnjem vremenu zbog prigovora savjesti, kako ih stimulirati i muškarce ali isto tako i žene koje žele služiti dragovoljno u Hrvatskoj vojsci a mislim da bi jedini i najbolji način bio da imaju prioritet kod zapošljavanja u svim državnim službama. Zapravo mislim da u državnim službama Republike Hrvatske i ne bi mogli i ne bi trebali raditi oni koji zbog prigovora savjesti nisu spremni ni braniti domovinu Hrvatsku. Tako kroz ove sve nijanse možda treba inicirati i mogućnost da se dragovoljno služenje vojnog roka stimulira. Evo vidimo da je tijekom 2007. intenzivirani su i neki projekti za koje se može reći da mogu biti javni a to je opremanje i modernizacija od kojih je najznačajniji sklopljeni ugovor o razvoju domaće jurišne puške "Kanila P 56 mm". Dio viška naoružanja i vojne opreme prodan je na svjetskom tržištu posredovanjem Agencije "Alan", dio doniran Afganistanskoj narodnoj armiji, sklopljen je Ugovor o isporuci borbenih oklopnih vozila "BOV" s finskim poduzećem "Patria" i hrvatskom tvrtkom "Đuro Đaković" specijalna vozila kao i nositeljem završnih integracija. Nabavljena je specijalna oprema za otkrivanje i deaktiviranje eksplozivnih sredstava i tako u niz tih poboljšanja i tih aktivnosti koje će zasigurno i u ovoj godini a to ćemo vidjeti u narednom izvješću doprinijeti tehnološkom napretku Oružanih snaga Republike Hrvatske što će izazvati i omogućit će smanjenje broja vojnika, profesionalnost njihovu, usavršavanje i sve ono što je potrebno. Uz sve ovo što je nabrojeno nije zaboravljeno ni ono što također Hrvatsku vojsku u većini za sve one koji su u Hrvatskoj vojsci a žele imati svoje svoje pravo i temeljnu slobodu na vjeroispovijest. Također je …/Govornik se ne razumije./… Ministarstvo obrane razgranato i rašireno te se koristi za sve one koji to žele i koji žele čak i u u starijoj dobi upriličavati i raditi na svojoj duhovnoj obnovi. Uz svih 26 vojnih kapelanija i biskupija održavaju se redovite pouke pouke za uvođenje odraslih u kršćanstvo. Također oružane snage i policija već petnaest godina aktivno sudjeluju u Međunarodnom vojnom hodočašću u Lourdesu kao i u hodočašću u Mariju Bistricu. U hodočašću u Lourdesu kao što znamo uvijek je Hrvatska vojska prepoznatljiva, uvijek je ona koja izaziva buran pljesak kada se pojavi na pozornici između 28 zemalja svijeta, zasigurno ostavlja najbolji i najljepši dojam i to je ona čast i poštovanje koje možemo doživjeti u tim vojnim hodočašćima. Isto tako kao što smo doživjeli da smo pobjednička Hrvatska vojska tako i daljnji razvoj oružanih snage zasigurno zasigurno iziskuje da ćemo biti jedna od bolje opremljenih i perspektivnih vojsci Zapadne Europe kao i NATO Saveza. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Hrvatski sabor ovom raspravom ostvaruje svoju demokratsku ulogu nadzora nad oružanim snagama što doista smatram velikim postignućem u razvoju demokracije i jednom civilnom nadzoru. Obrambeni sustav treba prilagoditi potencijalnoj prijetnji temeljem sveobuhvatnih i sveukupnih događanja, informacija i prosudbi o mogućim događanjima. I doista, u ovom trenutku mala je vjerojatnost konvencionalnih prijetnji i ugrožavanja no istodobno sve je veća opasnost od međunarodnog terorizma i međunarodnog organiziranog kriminala, i valja se tome prilagoditi nikada ne misleći da ratova više neće biti i da je zato vrijeme stalno naravno. Republika Hrvatska nalazi se u okruženju koje nije politički stabilno a rekao bih nisu završeni niti politički procesi koji bi trebali biti preduvjet te stabilizacije. Geostrateški također mnogima smo zanimljivi. Zato nam je nužan dodatni oprez te vojna i politička spremnost. Iz svih dosadašnjih dokumenata i događanja vidljivo je da mi svoj obrambeni sustav doista prilagođavamo novom vremenu i novim zahtjevima. Pa i sama Pozivnica NATO pakta za pridruživanje potvrda je tome. A povećan je i naš doprinos UN-ovim mirovnim operacijama na jačanju međunarodnog mira i stabilnosti u svijetu. Sudjelovanje u NATO-ovim vježbama u zemlji i inozemstvu ne služi samo za vojne operacije već i za pružanje pomoći civilnim institucijama i stanovništvu kao i u slučaju ne daj Bože prirodnih ili ekoloških nesreća odnosno katastrofa. Pri tome se ne zaboravlja ni zaštita okoliša i gospodarenje vojnim otpadom što vidimo u ovom izvješću. Također vidimo da je samo u prošloj godini Hrvatsko ratno zrakoplovstvo za potrebe hitnog medicinskog prevoženja svojim zrakoplovima ostvarilo tisuću 78 letova prigodom čega su prevezena 392 pacijenta i 545 pratitelja. Mnogima su time spašeni životi i to je posebno slučaj u mojoj Županiji splitsko-dalmatinskoj i otocima, zato to posebno i ističem i na tome se zahvaljujem. Pokazali smo, a to pokazujemo i svakodnevno u mirovnim misijama mirovnog svijeta da ljudstvo imamo spremno. Stoga nam valja podržati i proces materijalno tehničkog opremanja i modernizacije, dakako ne samo sukladno potrebama već i mogućnostima. Vidim iz izvješća da je tijekom prošle godine velika pozornost dana i stalnom, dodatnom i novom učenju unutar sustava, dodatnom školovanju, kako za djelatne osobe, vojne osobe, tako i za državne službenike unutar sustava. A funkcionira i vojno civilno školovanje kandidata za časnike, za potrebe borbenih rodova, i rodova borbene potpore zapravo, budući karijerni časnici. Zbog toga svega, imamo sve više potpisanih sporazuma o vojnoj suradnji sa drugim državama i sve više akreditiranih vojnih izaslanika u 36 zemalja kao što i te zemlje akreditiraju i svoje vojne izaslanike u Republici Hrvatskoj. U čisto vojni dio izvješća nisam i ne ulazim, a nisam baš ni stručan za to, no ova civilna vojna i politička refleksija daje mi potvrdu kako je i vojna komponenta na dobrom putu. I zato pozdravljam i podržavam ovo izvješće. Hvala

Evo za razliku od svojih kolega koji su onako govorili malo šire, ja ću se više, ja ću više govoriti o tim stvarnim, vojničkim problemima i više kao vojnik. Godišnje Izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenje kadrovske politike i ukupnom stanju u oružanim snagama s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj je jedno specifično izvješće koje nam mora dati odgovor da li je Hrvatska vojska spremna ili nije spremna. Osobno smatram da je spremna ali se puno još treba raditi na daljnjem ustroju i razvoju Hrvatske vojske. Ovo godišnje izvješće podijelio bih u dva dijela. Prvo, to je rad Ministarstva obrane koji se sagleda kroz nekoliko važnih čimbenika. to je konceptualna i pravna uređenost obrambenog sustava koji se sagleda kroz dugoročnu strategiju razvoja i opremanja Hrvatske vojske, strategiju nacionalne sigurnosti i plan obrane i to se radi i to mi je drago da se radi i u tijeku je. Dalje, to su demokratski i civilni nadzor nad oružanim snagama što se također radi i što bih također pozdravio. Također se radi na transparentnom, treba ne razumije./… Hrvatske vojske sa težištem i prioritetom na opremanju kopnene vojske kao udarne snage što je poželjno i što bi trebalo činiti u MORH-u. Osobno bih naglasio ono što je učinjeno ove godine, početkom ove godine a to je napokon povećanje proračuna i povećanje plaća, vojničkih plaća. Samo da kolege zastupnici, samo da znaju da je vojnička plaća jednog gardista u Hrvatskoj vojsci oko 3500-3600 kuna i da je nužno bilo povećati za vojnike i niže časnike plaće i to je jedna dobra stvar koja je sada krenula, s te strane apsolutno moramo raditi i dalje i više na tom segmentu. kako sam gledao to izvješće, to je više kroz rad Oružanih snaga Republike Hrvatske, a za njih je životno važna, kažem koliko su borbeno spremne za izvršenje zadaća. Čitajući ovogodišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava nekako me uvijek misao ide prema glavnom stožeru i onim stvarima za koje su oni odgovorni i koje bi trebale biti puno jasnije i bolje nego što kaže izvješće. Gospodine ministre imam ta određena iskustva iz rata, bio sam na tim dužnostima u Hrvatskoj vojsci pa biti ću slobodan u dobroj namjeri sugerirati određene stvari koje mi se čine važne, koje se tiču života i rada pripadnika Hrvatske vojske i koje bi mogle pridonijeti boljem i kvalitetnijem razvoju oružanih snaga. Ono što čini jednu vojsku čvrstu, jaku, sposobnu, na kraju spremnu na sve oblike ratovanja to je zapovjedni kadar, to je borbena realistička obuka na terenu, to je moderna tehnologija i logistička potpora postrojbi. Nama danas nedostaje pomalo svega. Zbog objektivnih razloga zato što nemamo dovoljno sredstava da u jednom brzom ciklusu riješimo sve tehnološke nedostatke Hrvatske vojske te zbog subjektivnih razloga a tada prvenstveno mislim na nas časnije koji smo vodili Hrvatsku vojsku i koji se već godina gombaju, ono što kaže moj kolega Ćosić, stalno radimo nekakve preustroje, da pronađu najbolje rješenje za Hrvatsku vojsku.

roda jednoga i to je, ali opet je ovaj ustroj puno bolji nego onaj prije dvije godine, pa tako vjerujem da će se to i u dogledno vrijeme ponovno ćemo težiti tim boljim i kvalitetnijim standardima koje propisuje NATO. Uz novčana sredstva koja su najvažnija stvar da bi jedna vojska mogla funkcionirati, čini mi se da ozbiljan prioritet moramo staviti u radu s ljudima. Ključno je kako motivirati ljude da ostanu i pristupe Hrvatskoj vojsci. Poznati su problemi sa kadrom u Hrvatskoj vojsci, znamo da nam stari ljudi, ovi koji su iskusni časnici, idu vani i oni su već po svemu umorni i žele se izvući, a imam problema sa dovlačenjem mlađih ljudi koji su možda i zainteresirani za Hrvatsku vojsku. Po meni moramo maksimalno poboljšati tu …/Govornik se ne razumije./… problematiku i omogućiti ljudima da imaju mogućnost dobivanja stana. Moramo i dalje raditi na tom povećanju plaća sigurno, ovo je dobro, ali to je ono što, kakav želimo standard, kakve želimo ljude u Hrvatskoj vojsci premalo. I ono što je po meni vrlo bitno a to je osigurati drugu karijeru časnika kada odu iz Hrvatske vojske, kada potpišu jedan ugovor profesionalni, dva ugovora, ili kada odu u mirovinu. Kod nas je bila nažalost jedna negativna tendencija da su časnici koji su bili iskusni iz rata, koji su zapovijedali po nekoliko tisuća ljudi, koji su prošli, koji imaju veliki iskustvo sa ljudima, da su bili naprosto, na jedan način odbačeni i marginalizirani. Ja mislim da trebamo te ljude iskoristiti da im trebamo omogućiti nekakvu drugu drugu karijeru. Da su oni iskoristivi u segmentu, ona osoba koje je vodila brigadu od 2500 ljudi vjerojatno može voditi nekakvu firmicu od 20, 30 ljudi. Ja mislim da ih treba iskoristiti u svakom slučaju. I treba, u tom smislu treba gledati kako i na koji način to organizirati i sprovesti u daljnjoj budućnosti. Drugi problem, kod mene, to je vojna izobrazba. Mi imamo projekt "kadet" mislim da nitko nije zadovoljan, ni polaznici ni ljudi koji su to organizirali. Zato što na kraju ne dobijemo časnika za gardijsku brigadu. Na primjer nama su profesionalne postrojbe gardske brigade one traže jednog iskusnog časnika kada već unutra ulazimo. se ne razumije./… što smo primijetili, to smo već čuli u prijašnjoj raspravi, ali imamo problema koji završe …/Govornik se ne razumije./… U četvrtoj gardijskoj brigati bilo je nekoliko časnika koji su došli, koji su počeli raditi i bili su puni motiva, ali u kratkom periodu su oni naprosto izašli i otišli su ća iz Hrvatske vojske što je vrlo teško se prilagoditi, znate kada netko dođe iz Amerike sa west …/Govornik se ne razumije./… u našu Hrvatsku vojsku koja je tehnološki i po svemu još daleko zaostaje. Ja mislim da bi trebali mi nešto napraviti i ja predlažem našu jednu akademiju, mislim da trebamo razbiti te predrasude, tabu teme, o nekakvim bivšim časnicima, ne znam ni ja šta već, mi moramo formirati po meni našu jednu minijaturnu …/Govornik koja će školovati isključivo rodovce, pješaka, oklopnika, znači ljude koje nam, ta nam struka definitivno fali, tu smo deficitarni. I mislim da bi trebali razmišljati da nešto u tom kontekstu u idućem periodu napravimo. U samom izvješću često se govori o izobrazbi i obuci pripadnika Hrvatske vojske, te o tome kako su uspješno pripremljeni za misije održavanja mira u Afganistanu. To je točno i naravno da apsolutnu pozornost treba dati obuci, pripremi i opremanju ljudi koji se nalazi u prostoru ratnih djelovanje. čini mi se da se unutar Oružanih snaga ne daje dovoljna pozornost na zajedničkoj obuci vidova i rodova. Mi smo imali prošle godine jednu veliku vježbu, ali trebamo uvježbavati zajedno, to Krešo dobro zna, moj kolega mornaricu, to se zove u vojsci usklađeno djelovanje. Sve vidove, sve radove vojske ne smije se raditi parcijalna obuka. Na primjer u 4. gardijskoj brigadi bivšoj mi obučavamo, pripremamo ljude samo one koji idu gore, u Afganistan. Trebamo pripremati kompletnu brigadu po bojnama, po satnijama tako da one u svakom trenutku mogu odgovoriti ne zadaći vani, nego bilo kojoj zadaći koja se postavi ispred nje, pogotovo ako je to neka ratna opasnost. čitava postrojba treba proći realističnu obuku. To se zove u vojsci obuka na traci – puno pucanja, trke, dima, svega onog što pridonosi da vojnik postane siguran i čvrst u sebe. U izvješću sam primijetio razgovor sa nekim časnicima kada smo komentirali godišnje izvješće, nekoliko stvari koje se mogu puno bolje i kvalitetnije riješiti, a sada su ovakve. Mi smo formirali Obalnu stražu i vidite imamo određenih sada problema. Još nismo definirali ni snage, ni sredstva, a i zakon nije definiran. Evo samo za primjer. Na primjer Norvežani, oni rentaju svoje brodove. Oni negdje preko 40-tak brodova oni rentaju i plaćaju rentu. Nisu kupili brodove. Ima nekoliko modula o kojima je trebalo razmisliti kako, na koji način tu Obalnu stražu što prije staviti u funkciju. A kada govorim o zakonu, to sam ministru rekao i jučer, on je nedefiniran. Treba ga stvarno pročešljati i poraditi na njemu. Evo primjera samo jednog. U članku 2. kaže se: “Brod Obalne straže je hrvatski javni brod označen službenom oznakom Obalne straže.“ Kad se kaže javni brod tad se govori, tad se misli da je to brod koji je trgovački, koji je komercijalni i koji nije ratni brod. Samo članak iza, članak 3. kaže se: “Obalna straža je sastavni dio Hrvatske ratne mornarice.“ To znači, da svi brodovi moraju biti ratni brodovi. Ne može Ratna mornarica imati neborbeni brod i to nije nekakva praksa. Ja mislim da bi Obalnu stražu po meni, a praksa je to sam dosta proučavao i u svijetu da se ona u miru izdvaja iz Hrvatske ratne mornarice, u miru je ona pričuva i obučena, najbolje obučena pričuva mornarice u ratu, a da se u tijeku rata ona integrira u sustav Hrvatske ratne mornarice, naravno pod evo reći ću ovako vojničkim zapovijedanjem i predsjednika Vlade i Predsjednika Republike Hrvatske. Također, moramo posebnu pozornost staviti na UBS. To su ubojna borbena sredstva ili streljivo koji su jako stari i imao problema sa tim neuvjetnim skladištima. Mislim da je to, vidio sam u izvješću da se radilo puno toga. Bilo bi dobro i svakako posvetiti tu pozornost, pogotovo sada prije velikih vrućina. Ne bi bilo dobro da se ponovi ne znam Dugo Selo ili ovo skladište u Albaniji. I kao zapovjednik 4. gardijske brigade i koji sam obišao ta skladišta mislim da bi trebalo uvijek davati posebnu pozornost zato što imamo sredstva koja su stara koliko i ja. Na primjer, protuoklopna sredstva su stara negdje 40-tak godina, a u našoj su uporabi još dan danas. Također moramo posvetiti pozornosti dragovoljnog služenja vojnog roka i ugovorne pričuve. Apsolutno podržavam pitanje vojnog roka i to je u redu. Mi moramo samo napraviti da privučemo što više ljudi unutar sustava. Slažem se sa kolegom Đakićem, mi moramo napraviti poticajne mjere, da imaju nešto kad služe dragovoljno vojni rok ili su pod ugovornom pričuvom ili da li je to zapošljavanje, da li je to kasnije ulazak u profesionalnu postrojbu. Ja baš i ne znam, ali mislim da treba nešto napraviti da se ti ljudi privuku, da se omogući da ih ima što više. Jer imamo problema sa stražama, sa održavanjem puno

razumije./… topnička oružja 155 mm, završiti …/Govornik se ne razumije./… i eventualne prodaje. Što prije osigurati transportni zrakoplov velikog dometa da bi mogli samostalno prebacivati snage i izvlačiti u slučaju krize. Što prije zapovjednicima gardijskih brigada osigurati helikoptere da mogu komunicirati, jer oni se nalaze sada, da bi mogle raditi obuku… Ante (SDP)** I na kraju evo još jedno. Ja ne prihvaćam ovo izvješće. Hrvatska vojska treba podržati i hrvatska vojska nam treba mala, dobro …/Govornik se ne razumije./… To što se mi nalazimo pred vratima NATO-a to ništa ne znači. Hrvatska nam treba zbog raznih mogućih, …/Govornik e ne razumije./… ugroza, udara, zbog uvijek trusnog Balkana, zbog prirodnih katastrofa, poplava, požara i potreba. Hrvatska vojska će uvijek prva reagirati. (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica, potpredsjednica Doma Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ministre. Ja ću kako je i rečeno u izlaganju u ime kluba SDP-a podržati ovo izvješće, jer držim da sadrži sve bitne elemente koje treba sadržavati jedno takvo izvješće. Međutim, dozvolite da u ovoj raspravi iznesem neke svoje primjedbe, jer mislim da ovo izvješće kako bi poslužilo svrsi, kako bi u potpunosti dalo informacije zastupnicima u Hrvatskom saboru koji na temelju njega moraju donositi donositi neke druge odluke i olakšavati Oružanim snagama i Ministarstvu obrane da se razvijaju mislim da bi trebalo ga u nekoj mjeri možda i popraviti i modificirati. Moja primjedba je da je u nekim dijelovima, ne u svim, ali u nekim dijelovima to izvješće prilično uopćeno. Naprosto nedostaju neke kvantifikacije da bi izvješće bilo jasno i da bi mi mogli imati dosita pravu informaciju o čemu e tu radi. Ja ću navesti možda dva jednostavna primjera da bi me lakše razumjeli. Na jednom mjestu stoji na primjer da je tijekom 2007. započet proces ustrojavanja snaga brzog odgovora. Međutim, nama treba informacija dokle je taj proces došao, što treba još učiniti da se on okonča i kad će biti okončan. To je recimo informacija koja nam je možda potrebna za donošenje proračuna za slijedeću godinu. To je informacija koja iz različitih razloga bitna da bude potpunija, da saborski zastupnici o tome nešto više znaju. Drugi primjer isto na primjer kaže logistička održivost postrojbi u najvećoj mjeri je dostignuta. U kojoj mjeri je dostignuta? Što još nedostaje? Što se može učiniti da se taj postupak ubrza? Možda je sve u redu, a možda doista treba još dodatne potpore i od strane Hrvatskog sabora. Ovo izvješće je prvo izvješće koje se u Hrvatskom saboru podnosi u potpuno izmijenjenim okolnostima kad govorimo o obrani ili obrambenoj strategiji i sigurnosnoj strategiji i naime Hrvatska je dobila pozivnicu za NATO. I zbog toga ću ja naglasiti da mislim da je bitno što ovo izvješće sadrži osim obrambenih priprema i određene dijelove koji govore o pripremama za sudjelovanje u NATO vođenim operacijama. Sve više će nam trebati upravo takve pripreme. Ono na što se još želim osvrnuti govoreći o ovom izvješću je pitanje ljudskih resursa. U izvješću stoji nešto što ja mislim da je bitno, a kao plan nije ispunjeno, a to je plan promaknuća. Plan promaknuća je djelomično ispunjen, u jednoj mjeri nije, nema odgovora zašto. Nema, ne stoji zašto se to nije dogodilo, a promaknuća, kad govorimo o motiviranosti ljudskih resursa u vojsci, izuzetno su bitna i mogu korisno poslužiti dizanju te motivacije. Isto tako, želim nešto reći vezano uz ono što se zove personalna potpora ljudima, odnosno ljudskim resursima. Tu spadaju plaće, naknade, različiti poticaji. Ja ću kao i neki do sad spomenuti problem stambenog zbrinjavanja. Pozitivno je što u izvješću stoji da su razmotreni i uvedeni različiti modeli stambenog zbrinjavanja. Međutim, čini mi se da je to ustvari rečenica koja pokriva jedan veliki i pravi i ozbiljan problem u Oružanim snagama. Da bi došli do kvalitetnog kadra u Oružanim snagama, jedan od ključnih poticaja je upravo stambeno zbrinjavanje. Svi mi znamo da već dugi niz godina u tom području Oružane snage imaju ozbiljnih problema i jedna rečenica koja kaže da su uvedeni različiti modeli, ili da su planirani različiti modeli, za mene kao zastupnicu kojoj je stalo da se taj problem riješi, ne znači apsolutno ništa. Bojim se, velim, ponovit ću još jedanput da ta rečenica samo pokriva jedan ozbiljan problem koji uzrokuje prilično velika nezadovoljstva u Oružanim snagama, odnosno u okviru vojske. Vojna obuka, o tome je nešto rečeno, i iz ovoga što ovdje piše, a i iz onoga što ne piše, a što je poznato trebala bi biti kvalitetnija. Trebala bi biti kvalitetnija naročito u odnosu, ili možda opsežnija u odnosu na kadete, u odnosu na one koji se civilno obrazuju za neka vojsci potrebna zanimanja, ali koji također moja steći dovoljno vojne naobrazbe da bi da bi mogli obavljati dužnosti časnika i visokih časnika u okviru Oružanih snaga. U izvješću nema ni podatka o tome za koje se, koje civilne ustanove polaze, oni koje vojska, ili koji iz reda vojnika se šalje na civilno obrazovanje. Iz iskustva zna da je to često puta bilo obrazovanje ne u skladu sa potrebama Oružanih snaga, nego sa odabirom onih koje se šalje na školovanje. Mislim da to treba isto biti pobliže napisano iako je i praksa i dalje takva da ju treba mijenjati. Što se tiče upravljanja materijalnim resursima, htjela bih samo spomenuti 2 stvari. Prva se odnosi na opremanje naoružanjem i vojnom opremom i reći da ovo izvješće koje treba govoriti o spremnosti i stanju Oružanih snaga ipak nedovoljno govori npr. o tome zašto se Hrvatska odlučila za razvoj vlastite jurišne puške. To su informacije koje mi trebamo znati. Mislim da trebamo više znati i nadam se, o tome smo razgovarali na Odboru za obranu, da ćemo dobiti isto tako nužne i potrebne informacije oko velikih nabavki, strateških nabavki, o čemu u ovom izvješću ne piše dovoljno. Spomenut ću još i pitanje jednog objekta, a to je Južna pomorska baza. U dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga navedeno je da se planira otvoriti jedna takva baza, međutim neka vrsta, nemojte zamjeriti na ovoj riječi, ali petljanja oko toga javnog, pa čak i iz kruga Oružanih snaga izazvala je prilično velik broj animoziteta građana na tom području, i bojim se da će zbog takvog pristupa toj bazi, da će i Ministarstvo obrane i oružanih snaga imati prilično problema, a to znači da će na neki način biti ugroženo provođenje dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga. Mislim da treba promijeniti pristup kad se ide u takve nekakve zahvate. Htjela bih nešto reći još i o oko vojne tajne i oko sadržaja ovog izvješća. Ovdje je bilo 2 različita stava, jedan da nema, da i ništa nije vojna tajna, da ništa nije zatvoreno, a drugi je da ovo izvješće i ne treba sadržavati neke podatke koji predstavljaju vojnu tajnu. Mislim da tu postoji, i jedan i drugi stav je po meni pogrešan i tu vlada jedna zabuna. Postoji vojna tajna, ali ne postoji vojna tajna za Hrvatski sabor koji je tijelo, koje mora imate sve te informacije. Vojna tajna se odnosi upravo, i po mom dubokom uvjerenju, najviše i trebala bi biti zaštićeno vojnom tajnom ono što je ovdje otvoreno, a to je spremnost obrambenog sustava. Jer vojna tajna je institut koji štiti naš obrambeni sustav jer ga mi razvijamo i trebamo ga zaštiti od onih koji su potencijalni nositelji onih opasnosti zbog kojih uopće razvijamo obrambeni sustav. To svakako nisu I zato saborski zastupnici, u interesu jačanja obrambenog i sigurnosnog sustava, u interesu jačanja i razvoja Oružanih snaga i Ministarstva obrane koje objedinjuje sve to i organizira, trebaju imati punu trebaju imati punu i potpunu informaciju i zna se kako se u takvim slučajevima vode rasprave. One moraju biti zaštićene od javnog razvlačenja, ali pred saborskim zastupnicima, kad govorimo o ovakvom izvješću, ne bi trebalo postojati postojati ništa što predstavlja vojnu tajnu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dino Kozlevac. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske zajedno sa izvješćima o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu. Znamo da Oružane snage Republike Hrvatske imaju temeljne misije za zaštitu suvereniteta Republike Hrvatske, obranu Republike Hrvatske i saveznika, sudjelovanje u operacijama odgovora na krizu u inozemstvu, sudjelovanje u mjerama izgradnje sigurnosti i povjerenja te pomoć civilnim institucijama u zemlji. Kao što su i moje kolege do sada rekli, vjerojatnost konvencionalnog napada na Republiku Hrvatsku je vrlo mala, te će nas strukturiranje i dimenzioniranje Oružanih snaga, osim osnovne Misije zaštite suvereniteta i obrane Republike Hrvatske utjecati i sve ostale misije. Prije otprilike mjesec dana dobili smo i službenu pozivnicu za NATO i upravo taj dio prilagodbe Oružanih snaga za članstvo toj organizaciji bio je dio koji me najviše zanimao u ovom izvješću. Naime iz izvješća je vidljivo da je u 2007. godini nastavljena analiza i prilagodba zakonodavstva koja uređuje pitanja od interesa za obranu Republike Hrvatske. Prilagodba je provedena donašanjem odgovarajućih izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa kao i izradom novih zakona i podzakonskih propisa. Doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi Oružanih snaga Republike Hrvatske te Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske. Nastavljeni su procesa smanjenja brojnog stanja osoblja, prenamjene i racionalizacija upravljanja vojnom infrastrukturom. Realiziran je peti ciklus NATO akcijskog plana za članstvo i započet šesti ciklus. U suradnji sa predstavnicima NATO-a u svibnju i studenome 2007. izrađene su dvije procjene napretka. Prema rezultatima tih procjena Republika Hrvatska je postigla značajne pomake u borbi obrambenih reformi, približavanju standardima saveza te razvoju obrambenih sposobnosti. Nastavljeno je pružanje potpore i aktualno sudjelovanje u nastojanju Međunarodne zajednice na jačanju međunarodnog mira i stabilnosti kao trajno opredjeljenje hrvatske sigurnosne i obrambene politike. Povećan je doprinos UN-ovim mirovnim operacijama u kojima trenutno djeluje 46 pripadnika Oružanih snaga raspoređenih u 13 mirovnih misija, od kojih su 31 vojni promatrači, a 15 stožerni časnici. Tijekom 2007. godine broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga u Mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu povećan je sa 147 na 200. Obuka je u 2007. godini bila usredotočena na dostizanje interoperabilnsoti sa NATO-om, dostizanje i održanje spremnosti pojedinaca i postrojbi deklariranih za NATO vođenja operacije i vježbe te na razvoj sposobnosti za pružanje pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u slučaju prirodnih ili ekoloških nesreća odnosno katastrofa. Obučenost i sposobnost za pružanje pomoći civilnim institucijama dokazano je angažiranje Oružanih snaga u protupožarnim i protupoplavnim aktivnostima. Sudjelovanje namjenski organiziranih snaga, oružanih snaga u pomoći civilnih institucija tijekom protupožarne sezone 2007. odvijalo se u planiranom opsegu. Započeti su opsežniji procesi opremanje i modernizacija, sklopljen je ugovor o razvoju domaće jurišne puške, proveden je odabir najpovoljnijeg ponuđača za isporuku borbenih oklopnih vozila te sklopljen ugovor o nabavi koji uključuje i offset program, čime je osiguran prijenos tehnologije domaćim proizvođačima vojne opreme, a Oružane snage će se opremiti suvremenim borbenim oklopnim vozilima. U operativnu uporabu uvedeni su novi školski avioni, započela je isporuka transportnih helikoptera iz klirinškog duga i ugovorena je nabavna novih protupožarnih zrakoplova. Modernizirani su transportni avioni i započela je prototipna modernizacija tenka. Instalirani su radari na Učki i Pelješcu u okviru projekta radarskog sustava NEBO. Nabavljena je oprema za potrebe mornaričkih sustava te je ugrađeno novo topničko naoružanje na raketnu topovnjaču. Uspješno je proveden program pribavljanja osoblja, ostvarenjem mjerljivih rezultata prijamom 807 djelatnih vojnih osoba, čime se bitno popravlja obrazovna i dobna struktura osoblja. Uspješno je proveden program izdvajanja i zbrinjavanja osoblja 1961 osoba je napustila obrambeni sustav što je nastavak sustavnog pomlađivanja i poboljšavanja obrazovne i dobne strukture osoblja uz istovremeno uz punu socijalnu skrb i različite programe tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja. Izvršena je prenamjena 15 različitih vojnih lokacija te su izrađeni planovi razvoja dijela perspektivnih vojarni i poligona. Ono što je za nas iz Sisačko-moslavačke županije naročito važno, to je da je popis vojnih nekretnina za koje je pokrenut postupak predaje Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, a nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji sljedeće vojne lokacije. To je vojarna Žažina kraj Siska, vojarna … /Ne razumije se./ … skladište barutana u Sisku te objekt uređenja prostora … /Ne razumije se./ … Greda kraj Siska. Zaključno. Oružane snage Republike Hrvatske, cjelokupan obrambeni sustav prolazi razdoblje cjelovite transformacije i izgradnje nove sposobnosti. Intenzivno se provode aktivnosti koje predstavljaju ispunjavanje kriterija za dostizanje interoperabilnosti s obrambenim sustavima NATO zemalja. Uz sve transformacijske procese i izazove, Oružane snage ii cjelokupan obrambeni sustav uspješno izvršavaju sve zadaće koje su propisane Ustavom Republike Hrvatske, zakonima i strateškim dokumentima. Iz sveg do sada navedenog vidljivo je da se radi o preglednom, realnom i cjelovitom izvješću te ću ga stoga i podržati. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Hrvatska danas vodi pregovore za punopravno članstvo u NATO-u i nalazi se na društvenoj i gospodarskoj prekretnici koja će donijeti nove prilike i nove izazove za Republiku Hrvatsku, njezin obrambeni sustav i posebice za njene Oružane snage. Opća polazišta ovogodišnjeg izvješća su otvorenost i transparentnost u provedbi svih obrambenih reformi i ukupnom stanju u Oružanim snagama. Ovim izvješćem obrambeni sustav i Oružane snage Republike Hrvatske su pokazale da se nalaze u zreloj fazi na svom putu ka NATO-u i naprednoj fazi procesa provedbe i dovršetka brojnih reformi nužnih za članstvo. Na temelju niza uspješnih reformskih rezultata dokazanog savezništva na teškom terenu Afganistana i predanosti osnovnim vrijednostima NATO-a te usvajanje proračuna za 2007. godinu koji je bio u skladu sa dugoročnim planom razvoja, dokazana je vjerodostojnost istinska politička volja za provođenjem obrambenih reformi i omogućena je modernizacija i opremanje našeg obrambenog sustava. Na taj način Hrvatska zorno svjedoči o zrelosti koja je kvalificira da u skoroj budućnosti bude još jača snaga koja će uskoro kao punopravna članica nastaviti pomagati državama iz svog susjedstva u usvajanju standarda suvremenih zapadnih demokracija i modernih Oružanih snaga. U godišnjem izvješću prikazani su rezultati reforme i glavna postignuća Oružanih snaga, napredak i usvajanje višeg stupnja interoperabilnosti između Hrvatskih oružanih snaga i NATO-a. Sav taj napredak Oružanim snagama je od izuzetne važnosti prije svega za Hrvatsku samu, za bolji život njenih građana u modernom društvu utemeljenom na znanju otvoreno za nove ideje, investicije te uključenje u globalne trendove. U proteklom periodu u Oružanim snagama uspješno je proveden velik broj aktivnosti unatoč nedovoljnoj raspoloživosti materijalnih i ljudskih resursa te istovremeno narastanja ukupnog broja zadaća i zahtjeva. Potrebno je imati na umu da se to sve skupa provodilo tijekom sveobuhvatnog preustroja Oružanih snaga a s ciljem smanjenja brojčane veličine djelatnih vojnih osoba što je vidljivo iz poglavlja broj 2 – Stanje obrambenog sustava. Tako da je značajna aktivnost u protekloj godini između ostaloga bila priprema i provedba preustroja postrojbi, zapovjedništva i ustanova Oružanih snaga RH. U odnosu na stanje od 1. 1. 2007. godine broj djelatnika u Oružanim snagama na početku godine smanjio se za 901 osobu. Smanjenja broja djelatnika krajnji je rezultat istovremene provedbe procesa izdvajanja i prijema djelatnog vojnog osoblja, te državnih službenika i namještenika tijekom 2007. godine. Uz podmlađivanje osoblja jedan od važnijih ciljeva reformi u personalnom funkcionalnom području je poboljšanje obrazovne strukture osoblja u Oružanim snagama koja se provodila kroz školovanje, prijam i izdvajanje osoblja. Kako kroz transformaciju do novih vojnih sposobnosti u Oružanim snagama potrebnih za 21. stoljeće, izuzetno je složeno pitanje koje se nameće kao posljedica novih promjena u domeni vojnih poslova i održavanja spremnosti obrambenog sustava. Prikazano u poglavlju dva, tri "Spremnost obrambenog sustava" koji je i tijekom 2007. godine održavao visok stupanj spremnosti postrojbi, ali i aktivno sudjelovao u pružanju pomoći civilnim institucijama u zemlji, sudjelovanje u protupožarnim, protupoplavnim aktivnostima, zračnom prevoženju životno ugroženih pacijenata, logističkoj i drugoj potpori. Postrojavanje Obalne straže u sastavu Hrvatske ratne mornarice osigurat će Oružanim snagama Republike Hrvatske novi institucionalni oblik provedbe zadaća. Pored toga, izgradnja i razvoj vojnih sposobnosti, nakon pozivnice za NATO, nemoguće je bez pravilnog izbalansiranog odnosa cijene osoblja, infrastrukture, opreme, održavanja i troškova u mirovnim operacijama. Nalazi u godišnjem izvješću predstavljaju most u svojevrsnom procesu u Oružanim snagama Republike Hrvatske koje su suočene sa činjenicom da je transformacija oružane sile RH neminovna. Pogrešno bi bilo utvrditi da Oružane snage ne posjeduju vojnu sposobnost. Točnije bi bilo reći da Oružane snage Republike Hrvatske posjeduju respektabilne sposobnosti, ali da su one suočene sa nedovoljnom opremljenošću za buduće vjerojatne zadaće, izazove i zahtjeve koji se uoči ulaska u NATO savez postavljaju pred Oružane snage. Prelazno razdoblje i poteškoće koje su prepoznate navedene su u ovom izvješću, ali one su postavljene pred one koji trebaju iznijeti transformaciju u onom smjeru kako je to zacrtano u Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga. Oružane snage su sada u fazi transformacije kako od vojnih snaga namijenjenih obrani nacionalnog teritorija, biti spremne sudjelovati u međunarodnim operacijama odgovora na krize i obrani teritorija članica NATO saveza. Dakle, vidljivo je da će već i prije samog angažiranja Oružanih snaga svoje sadašnje sposobnosti morati pojačati u dijelu koji podupire međunarodne aktivnosti. Važan element u suradnji u okviru poglavlja 3.-Upravljanje obranom, je i proces planiranja i raščlambe u okviru kojeg su Hrvatska i NATO definirali i ostvarili partnerske ciljeve koji su predstavljali svojevrstan inventar kapaciteta koje će Hrvatska kao partner razviti i staviti na raspolaganje za zajedničke potrebe sve do postizanja pune kompatibilnosti stjecanjem statusa članice NATO saveza, gdje je Hrvatska deklarirala sudjelovanje u mirovnim i humanitarnim misijama pod vodstvom NATO-a. U poglavlju broj 6. je naveden pregled realizacije Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga. Vidljivo je da zbog ograničenih financijskih resursa sve postrojbe neće moći biti opremljene najnovijom tehnologijom i drugim dostignućima moderne tehnike. Međutim, sukladno projektima iz dugoročnog plana razvoja provodilo se moderniziranje postojećih i nabava novih modernih oružnih sustava koje Oružanim snagama daju sposobnost za izvođenje djelovanja u otežanim klimatskim uvjetima i sposobnost djelovanja u noćnim uvjetima smanjene vidljivosti, čime se povećala sposobnost učinkovitog angažiranja snaga u međunarodnim aktivnostima. Tijekom 2007. ostvarene su promjene organizacijske strukture, opremanja i osposobljavanja postrojbi i zapovjedništva. Značajne aktivnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske bile su sudjelovanje u mirovnim operacijama UN-a, međunarodnim vojnim operacijama, pomoć civilnim institucijama, kao i planiranje provedbi vojnih vježbi i međunarodnih vježbi u sklopu međunarodne vojne suradnje. Oružane snage Republike Hrvatske provedbom projekta Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga razvijaju ciljne operativne sposobnosti za provedbu dodijeljenih misija i zadaća. Pregledavajući cjelogodišnje izvješće tijekom 2007. godine, Oružane snage u svom djelovanju područja postigle su napredak. Poboljšani su aspekti interoperabilnosti u sustavu vođenja i zapovijedanja, poboljšane su komunikacije koje uključuju informacijske, navigacijske i identifikacijske sustave. Poboljšana je interoperabilnost logistike kroz operativne, materijalne i administrativne aspekte standardizacije, te na aktivnostima za potporu zemlje domaćina. Postignut je napredak na području vojne izobrazbe, obuke i doktrine. Izučavanjem engleskog jezika povećan je broj pripadnika koji mogu raditi u međunarodnom okružju, a kroz vojne vježbe i s njima povezane aktivnosti na obuci, podignute su ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Razmatrajući stanje ispravnosti borbene tehnike i materijalno-tehničkih sredstava kroz raščlambu Plana preventivnog održavanja tijekom 2007. godine, može se konstatirati da je glavni smjer razvoja logističkog sustava Oružanih snaga prema racionalizaciji i okrupnjavanju logističkih kapacitete polučio pozitivne rezultate u odnosu na ispravnost borbene tehnike i tehničko-materijalnih sredstava. Izrađen je plan opremanja i modernizacije Oružanih snaga koji definira dinamiku, prioritete i financijska sredstva za opremanje i modernizaciju. Završetkom započetih i pokretanjem novih projekata razvojnih sposobnosti Oružanih snaga dugoročno je usmjeren u pravcu kompatibilnost s Oružanim snagama NATO, a istodobno su izdvajanja za razvoj i opremanje Oružanih snaga uravnotežena s proračunskim mogućnostima obrambenog sustava. U svom kretanju ka priključenju NATO savezu ne samo da Oružane snage Republike Hrvatske trebaju proći kroz transformacijske procese, već štoviše kroz te procese moraju proći i druge institucije hrvatskog društva od kojih se traže nove sposobnosti i neprekidne prilagodbe, a koje pripadaju cjelokupnom sigurnosnom i obrambenom sustavu Republike Hrvatske. Svakako će Oružane snage RH, kao organizacija i sami pripadnici, morati uložiti još više napora u cilju razvoja, ostvarenja potrebnih vojnih sposobnosti i oblikovanja novog profila Oružanih snaga u području ljudskih, materijalnih resursa, logističkog sustava, doktrine vojne obuke, međunarodne vojne suradnje, te spremnosti za nove misije i zadaće, kao što je sudjelovanje u mirovnim operacijama odgovora na krize izvan nacionalnog teritorija te planiranje i izvođenje … /Govornik se ne razumije./ … Hvala. Hvala. da u narednim godišnjim izvješćima o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Kažem još jedno kvalitetno jer smo već navikli posljednjih godina dobivati vrlo iscrpna izvješća koja su sveobuhvatna i koja pokazuju što je učinjeno i što će se učiniti u slijedećem razdoblju. Vrlo je važno da je ovakva kvaliteta kao što kaže kolega Đakić posebno popravljena nakon 2004. godine i mi pozdravljamo što je ovo izvješće upravo na tom putu daljnjih sve boljih i boljih rezultata rada naravno ministarstva ali i ostalih sektora Vlade. Iz ovog izvješća se vidi naravno da i dalje je glavni cilj usklađenje naših oružanih snaga i naše doktrine, i naše strategije sa strategijom NATO-a i treba reći da je upravo izvještajna 2007. godina najkvalitetnija godina jer je ona napravila završne prilagodbe za ono što je slijedilo 2008. godine a to je dobivanje poziva za NATO. Treba reći da je iza nas teško razdoblje prilagodbe cijelog Ministarstva obrane i oružanih snaga iz ratnog u mirnodopski sustav, da su bolne godine 98. i 2000. iza nas, da je ovo sada izvješće koje pokazuje da više ne bolujemo od tih početničkih bolesti i da se možemo mjeriti doista sa svim najrazvijenijim zemljama u pitanju vojne strategije i spremnosti obrambenog sustava. Dugi put koji je iza nas, treba samo kratko podsjetiti, je vrlo složen. Naime, nakon Partnerstva za mir slijedio je vrlo važan korak a to je pristupanje Akcijskom planu za članstvo. I treba reći da je Hrvatska nakon pristupanja Akcijskom planu kao prvom važnom koraku pristupanja NATO-u dostigla i prestigla neke zemlje koje su u Akcijski plan ušle i pristupile nekoliko godina prije Hrvatske, tu mislim prije svega na Albaniju i Makedoniju, što je apsolutno pohvalno i iz ovog izvješća se jasno vidi. Ono što je silno važno u tom našem sustavu transatlanskih vojnih i ostalih integracija je poziv za članstvo koji upućuje Vijeće NATO Saveza koje smo također dobili i možemo reći sa ponosom primili na najvećem summitu NATO-a u Bukureštu. No, uspjeh naravno nije samo u razvoju oružanih snaga i prilagodbi cjelokupnog Ministarstva obrane nego u svim političkim i gospodarskim reformama koji su drugi uvjet pristupanja NATO-a, u financijskim reformama, u opće sigurnosnim mjerama koje moraju dostići visoku razinu i u pravnim pitanjima. U svih pet područja uspjeli smo uhvatiti priključak iako je od završetka rata u Hrvatskoj prošlo samo deset godina. Kažem "samo" u usporedbi sa ovim velikim reformama. Ministarstvo obrane je donijelo čitav niz strateških dokumenata koje je naravno prihvatila Vlada. Ja bih spomenuo neke od njih jer one su temelj ovog izvješća. Prije svega, Program obrambene politike od 2003. do 2007. godine koji je kvalitetan, precizan i koji se u ovoj zadnjoj etapi tog programa vrlo striktno izvršava. Zatim, Godišnje smjernice obrambenog sustava 2006.-2007. koje su također uključene i kao što vidimo iz izvješća u cijelosti realizirane. A sve se to temelji na ključnom strateškom dokumentu koji se zove Dugoročne smjernice plana razvoja Oružanih snaga za razdoblje 2006.-2015. godine. I to je upravo dokument koji je probio ja bih rekao zadnje ograde kod onih koji su bili skeptični može li Hrvatska zadovoljiti tim visokim kriterijima. Naime, upravo taj dokument Dugoročnog plana razvoja za 2006.-2015. članice NATO-a su prihvatile kao dokaz da je Hrvatska sposobna samostalno strateški planirati a to je najvažnije za razvoj oružanih snaga. Ovo Izvješće daje vrlo realnu ocjenu sigurnosnog okruženja. Naime, citiram, kaže se da je mala vjerojatnost konvencionalnih prijetnji premda se u dužem vremenskom razdoblju ne mogu u potpunosti isključiti zbog specifičnih političkih situacija u okruženju. Ovo je realno sagledavanje činjenica u našem okruženju i ja bih to povezao i možda i predložio da postane kao temelj još jedne procjene a to je procjena eventualne promjene odrednice članka 39. Zakona o obrani koji kaže da Hrvatski sabor može donijeti odluku o nepozivanju novaka na redovito obvezno služenje vojnog roka. Možda bi trebalo u slijedećem razdoblju razraditi kriterije koji utječu na ovakvu odluku, dakle da vidimo kriterije koji bi mogli u nekom trenutku donijeti do potrebe da se ova odredba primijeni. Drugim riječima, da se ponovo aktivira pozivanje Ti uvjeti i ti kriteriji trebaju uzeti u obzir politička zbivanja, sigurnosna zbivanja, globalni terorizam, eventualne elementarne nepogode i čitav niz drugih faktora koji mogu utjecati na promjenu ovakve odluke. U ovom izvješću vidimo da unatoč financijskim nedostacima u proteklim razdobljima uz napomenu da sada hvatamo priključak onoj granici od 2% proračuna koje mora dobiti Ministarstvo obrane. Dakle, u priključku vrhunskim rezultatima koje je ovo ministarstvo postiglo moramo kritički sagledati da je financijski nedostatak i reći da su tim više opravdane naše pohvale koje danas slušamo praktično iz svih redova stranaka u ovome Saboru. Ja ću za primjer reći recimo odlične rezultate u mobilnosti i razmještanju oružanih snaga iako nemamo transportnih sredstava ili na primjer izvanredne rezultate u misijama izvan domovine gdje postižemo ravnopravne rezultate ostalima zbog toga jer imamo uvježbano osoblje a tamo u tim misijama još dodajemo i kvalitetnu tehničku potporu. Dakle, uvježbavanje i uvježbanost je na takvoj razini da može u svakom trenutku zadovoljiti novim tehničkim izazovima. Možda bi tu trebalo spomenuti a to ja govorim već nekoliko godina a nikad ne vidim u ovim izvješćima da je to ipak velikim djelom i zasluga naših iskustava u Domovinskom ratu. I mislim da se ne bi trebalo ustručavati i to navesti u svakom našem izvješću jer uvježbanost zapovjednog kadra u Domovinskom ratu definitivno daje ovakve dobre rezultate. I možda još jedan prijedlog a to je u ovom Izvješću jedino što mi nedostaje to je izvješće o uvježbavanju pričuve. Ja znam da za to trebaju velika sredstva financijska, da je to ogroman organizacijski iskorak ali mislim da je vrijeme da počinjemo strateški razmišljati i u dalju budućnost, tim više što imamo ograničeno služenje vojnog roka. uvježbavanje pričuve će postati temelj dugoročne sigurnosti. I zbog toga je moj prijedlog da se upravo tome daje posebni naglasak, jer pričuva je najjeftiniji, najracionalniji i najučinkovitiji vid na dugo razdoblje. Ono što jest dobro ovdje, to je da se je počelo i na transformaciji civilnog dijela obrane, da je počelo usklađivanje tog civilnog dijela sa borbenim sektorom, tu također imamo odlične rezultate i odlična iskustva iz Domovinskog rata, sjetimo se samo vojno-civilnog saniteta. I na kraju, moje pitanje zapravo ide na poglavlje provedbe plana pribavljanja osoblja u 2007. godini gdje u analizi ljudskih potencijala, ne znam zašto opet piše resursi, ne razumijem tu riječ u rječniku i nisam našao, pa bih volio čuti ljudske potencijale, plan ostvarenja je relativno nizak i to upravo na onim razinama gdje se zahtijevaju najviši stupnjevi obrazovanja. Dakle, u djelatnim vojnim osobama vidimo da je plan za 2007. bio povećanje za 110, a ostvareno je samo 47. Dakle, 63 osobe manje od planiranoga. Isto slično, zapravo vidimo, među državnim službenicima i namještenicima gdje ih je trebalo umjesto 40, odnosno trebalo ih je imati 40, a ostvareno je samo 14, dakle, 26 manje. Prvi podatak za djelatne vojne osobe dakle, se odnosi na časnike, znači na visoko obrazovane djelatne vojne osobe, a drugi na službenike i namještenike. Pretpostavljam da je to povezano sa financijskim sposobnostima i da će se one razvijati sukladno porastu bruto nacionalnog dohotka i našeg proračunskog dijela resornog ministarstva. Zaključno. Izvješće treba podržati, čestitati ministarstvu i podržati ga da tako ustraje u sljedećim godinama. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege, naime pred nama se nalazi jedno izvješće za koje se može reći da je cjelovito, objektivno izvješće oružanih snaga. Pa ćemo krenuti sa, moji su kolege dosta rekle, pa su mi uzeli dosta toga što sam ja htio ukazati. na samom početku, znači misija i zadaća oružanih snaga je zaštiti suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i obranu Republike Hrvatske, i onda kaže i saveznika. Do jučer znamo što je bila zadaća i ustroj Oružanih snaga u Republici Hrvatskoj, od prvi kalašnikovi lovačkog oružja, od seoskih straža, preko "Bljeska" "Bljeska" i "Oluje". I danas imamo tu mogućnost, imamo tu čast, da nas prijatelji saveznici pozovu da im pomognemo u mirovnim misijama, odnosno da im pomognemo sa našim instruktorima u ustroju njihovih oružanih snaga. Oružane snage Republike Hrvatske su u 2007. godini sudjelovale sa 46 pripadnika u 13 mirovnih misija, a tako su nastavili sudjelovanje u 9 misija UN-a, u Etopiji, Pakistanu, Sahari, Libiji, Haitiu, Cipru, Gruziji, Libanonu itd. I ne samo da su bili učesnici tih mirovnih misija, nego u mirovnoj misiji u Indiji, Pakistan, naš visoki časnik obnašao je dužnost i zapovjednika misije. Učešće oružanih snaga u Afganistanu u 2007. godini sa 147 na 200 vojnika a sve u cilju mira u mira u svijetu. Daleko je bolje gasiti požar u tuđem dvorištu nego čekati požar u svome dvorištu. I daleko je bolje da naši mirovnjaci, odnosno naši instruktori idu u krzna žarišta, da se ta križna žarišta ne vraćaju ponovno. Jer vrlo dobro znamo što je biti u kriznom žarištu i da imamo te ožiljke u prošlosti. Broj pripadnika u 2007. godini je bio 22 tisuće i 650 zajedno sa službenicima i namještenicima. A u narednoj se godini znači planira, u 2009. godini sa 1600 namještenika i službenika i 16 tisuća pripadnika oružanih snaga na 17 tisuća i 600 uposlenika, znači biti će smanjivanje, ali isto tako i paralelno i pomlađivanje našega kadra. Oružane snage su sudjelovale u protupožarnim sezonama kako iz kopna tako i sa zraka. Pružaju pomoć jedinicama lokalne samouprave u injženjerinskim radovima, izgradnje zemljinih radova, komunalne infrastrukture, sa službama za spašavanje građana. Ulazak Republike Hrvatske u NATO nije samo ulazak vojne komponente nego i pomoć razvoju domaće industrije. Tako možemo kazati da je potpisan ugovor o proizvodnji oklopnog vozila oklopnog vozila. Ugovor sklopljen sa finskom …/Govornik se ne razumije./… i "Đurom Đaković", specijalnim vozilima iz Slavonskog Broda za 84 borbeno oklopna vozila za pješaštvo sa konfiguracijom 8 O Đuri Đakoviću koji je bio gegant metalni i vojne proizvodnje prije rata, koji je bio pokretač sa preko 150 tisuća stanovnika gradiškog kraja, slavonskobrodskog kraja i Bosanske Posavine, koji je u Domovinskom ratu proizvodio oružje, pa je onda poklekao. Onda za samo razvoj gospodarstva na tome području i ovo, velika injekcija i veliko hvala ministarstvu i Vladi, što je baš Đuri Đakoviću u Slavonskom Brodu dala taj dio. Isto tako kod domaće proizvodnje vrlo dobro znamo što nam znači hrvatski samokrijes, na domaćem a i na svjetskom tržištu. A razvoj domaće jurišne puške 5 56 NATO standarda će zasigurno ostaviti veliki doprinos naoružanju naših snaga a i samome financijskom efektu kod prodaje istoga kada se usavrši. Ono što mene kao dojučerašnjeg vojnika najviše u ovome izvješću koje je na 83 stranice, jeste rad vojne policije, odnosno red i disciplina. Možemo zamijeti da je postupak po kriminalitetu u 2006. godini bio 351, znači, postupak vojne policije po kriminalitetu, a 2007. godine 155 što je što je za 196 slučajeva manje, odnosno smanjeno za 55%. Kod prekršaja 2006. bilo 187., 2007. 164. što je manje za 23, ili 12,3%. Jedino kod prometnih nesreća u 2006. bilo je 126, a u 2007. 137., znači povećanje za 11, odnosno, za 8,7%, što bi trebalo skrenuti pozornost tehničkim službama, odnosno djelatnicima koji se službe da, i taj trend se smanji, kako bi što manje bilo prometnih nesreća prouzrokovane pripadnicima oružanih snaga. I imamo ostale događaje koji su bili 178 u 2006., a u 2007. godini 123 ili znači 55 manje slučajeva ili 30,1% manje, odnosno u 2006. godini imali smo postupanje u Vojnoj policiji 842 slučaja, a u 2007. godini 579 ili 263 puta puta manje ili 31% smanjeno što se može svakako pohvaliti ne samo Vojna policija, nego i pripadnici Oružanih snaga. Isto tako imamo vojno-stegovne sudove koji su znači u 2006. godini kaznenih prijava zaprimili 362, a u 2007. godini 227 što je smanjenje za 38% ili 139 slučajeva kaznenih djela. Imamo 406 u 2006. U 2007. 266 što je za 140 manje ili 34,5 manje i prijavljenih osoba znači u 2006. u odnosu na 2007. znači 448 298 što je za 150 osoba manje ili 33%. Sveukupno kad pogledamo vojno-stegovni sudovi su manje dobili prijava i manje su radili. 2006. 1216, 2007. 787 ili za 429 prijava manje odnosno 35% manje prekršaja što povećava ugled Oružanih snaga i povjerenje građana koje u u svim istraživanjima uživaju pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ono što bi na kraju htio kazati još samo da se vojarna u Novoj Gradiški da za pravosuđe, pa da se napravi palača pravde za cirka 70-tak tisuća stanovnika na našem području. Mislim da bi onda građani Brodsko-posavske županije sa Đurom Đakovićem i ovim dijelom bili zadovoljni iako su gospodine ministre i ovako zadovoljni sa vašim pripadnicima koji svake godine na licu mjesta pokazuju što su Oružane snage u miru. Danas Oružane snage imaju mlađi zapovjedni kadar školovan, educiran, iskusan. Imaju sposobnost i učinkovitost komuniciranja, učinkovitog upravljanja ljudstvom i resursima, imaju ratni put koji im daje veliki ugled kod vojnika. Treba nastaviti sa pomlađivanjem, školovati kadrove, opremati, osigurati dostojne plaće i stambeno zbrinjavanje i tada zasigurno nema brige za sigurnost Republike Hrvatske. Ovo Ovo izvješće je kako sam kazao na kraju opsežno, objektivno, profesionalno i bit će mi zadovoljstvo ga podržati. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Mislim da je kolega dobro ovo apostrofirao glede samih zgrada, onih prostora koji nisu perspektivne Oružanim snagama. Dakle, to predstavlja dragocjenu državnu imovinu koja ako nije u funkciji samo propada i ako se ne stavi u funkciju ne samo da propada, nego i država ima određene troškove struje, vode, nekakvog elementarnog održavanja itd. Zato ovaj prijedlog dakle da se ostalim ministarstvima kojima je itekako taj prostor potreban, a sigurno ga još ima kao što je Ministarstvo pravosuđa jer pravosudna tijela itekako trebaju taj prostor. Evo na primjer, 2002. godine u taj ogromni kompleks koji sada evo dosta usporeno se obnavlja i stavlja u funkciju. On je davno već prije dvije, nekoliko godina tri, četiri godine trebao staviti u funkciju. Dakle, na ovom križanju Selske je ogroman vojni kompleks stavljen za potrebe pravosudnih tijela Grada Zagreba. Hvala lijepa.

i provođenja kadrovske politike i ukupno stanje u Oružanim snagama kao dobro. Dakle, to izvješće kao dobro, sveobuhvatno i precizno i naravno da ću ga isto tako i kao član Odbora za obranu i podržati. No, isto se slažem sa nekim koji su prije govorili, zapravo ne slažem se sa nekim koji su prije govorili kako zapravo tu ne bi trebalo biti nikakve tajne i da bi svi podaci trebali biti podastrti ovome Parlamentu. Ja se s tim ne slažem i mislim da ipak ima stvari koje ovaj Parlament ne mora znati, jer ne možemo usporediti naravno današnju situaciju i situaciju kad je Hrvatska bila u ratu, zamislite da se ovdje u ovom Parlamentu iznosili svi podaci iz '92., '95. itd. No međutim, mislim da je puno toga ovdje bilo vidljivo iz ovih dokumenata i da kao takvo izvješće moramo i trebamo i trebamo usvojiti. No, da bi znali i cijeniti ovo izvješće i ove resurse čime sve raspolažemo danas ja bih se osvrnuo i vratio ne tako daleko nekih 17 godina malo natrag. Mislim da je danas samo kolega Ćosić nešto o tome govorio. Morali bi se prije svega prisjetiti koje su naše polazne osnove bile poslije prvih parlamentarnih izbora. Ja sam tada poslije prvih parlamentarnih izbora bio član predsjedništva Skupštine općine Varaždin i sjećam se da nas je oružje teritorijalne obrane tada dočekalo, zapravo nije nas dočekalo nego je bilo sklonjeno, pohranjeno na sigurno mjesto kako su nam tada rekli u vojarne Jugoslavenske narodne armije zbog sigurnosti i očuvanja poretka Jugoslavije. Mislim da smo takvo službeno izvješće tada dobili. Poslije prvih izbora znamo kako su se stvari razvijale i ja sam bio sudionik i vidim, hvala Bogu da ima tu puno kolega koji su isto tako to radili i sjećam se kako je zapravo i počelo prvo naoružavanje i kao što je rekao kolega Mato seoskih straža i nenaoružanih i naoružanih Odreda narodne zaštite i da sada ne duljim o svemu. I koliko smo se veselili kada smo prvih 10 ili 15 pušaka kupili. Zadnjih 1000 maraka su ljudi davali za to oružje i zapravo sa time smo mi počeli obranu Republike Hrvatske. Sjećam se isto tako da smo i imali kojekakve improvizirane kojekakve improvizirane i naprave. Imali smo improvizirana i mjesta gdje smo proizvodili bombe. Evo, dosta mladića iz mog područja kasnije je i umrlo od toga. Međutim, i ona euforija i potreba je bila nešto sasvim drugačije i još jedanput velim, danas 17 godina je teško razumjeti onakvu situaciju. Ja sam bio i sudionik i zapovjednik kriznog štaba kada je oslobođeno, dakle to je bilo u 9. mjesecu, 18.9.1991. najveće vojno skladište sjeverozapadne Hrvatske, Varaždin Breg Bajnščina. Poslije toga, koji se sjećate, bitno se promijenio i tijek rata u Hrvatskoj, jer dva dana poslije Bajnščine bio je i predan, predao ne znam koji je bio, 32. ili koji gardni zon u Varaždinu. Osamdeset tenkova i, da ne govorim o tisuće šlepera oružja je tada išlo na bojišnicu i to su, vidite bile takve situacije i danas se trebamo prisjetiti toga, mi ipak danas više nismo u takvoj situaciji, mi danas imamo proračun i 4 milijarde i 5 milijardi kuna, što nije malo, što ja smatram da je čak i možda iznad naših mogućnosti i jednoj situaciji koja je daleko, daleko od one. Sad se moram prisjetiti i iskoristiti ovu govornicu da velim, mnogi se sjećate i prvog preleta aviona na području Republike Hrvatske, ne onog preleta, prvi je preletio Rudi Perišin u Klagenfurtu, ali ovdje u Pulu. Taj prelet je izveo moj prijatelj Danijel Borović iz mog mjesta, a sudjelovao sam u tome i ja. Vodio je akciju, tada brigadir, danas mislim da je general Stjepan Adamić i sjećate se kakav je to bio, kakav je to zapravo bio trenutak za sve one koji su bili na bojištima i koliko smo mi tada imali jedan dodatni imperativ i ponos za svega toga. Ti avioni su kasnije sudjelovali u našim, to kolega Ćosić zna, u našim borbenim akcijama. Dakle, vidite, to su bili ti počeci, a danas, velim danas je to sasvim jedna drugačija situacija i danas je zapravo samo nekih desetak godina poslije završetka svih operacija i rata u Hrvatskoj, naši mladići danas, kao što je govorio kolega Mato, sudjeluju u svim akcijama akcijama i u Afganistanu i ostali, i ne samo kao obični vojnici, nego kao časnici, dočasnici itd. Dakle, to su sve bili momenti kada je na taj način bila stvarana naša naša obrana itd. i vojska i ova prilagodba kad ja sad slušam, prilagodba jedna, prilagodba iza prilagodbe, znate, prilagodba u ratu je bila nešto drugo. Mi smo se morali prilagoditi u roku par dana ili te nema. Mislim, od svega ovoga, sve podržavam. Možda, evo možda možda nisam baš bio pobornik da se ukine vojni rok jer mislim da godinu dana nikome ne bi škodilo da je dio u vojsci, mi smo tu manje-više svi bili. Ja sam bio još i u JNA, onoj vojsci. Ali dobro, evo idemo u korak sa sa novim vremenom, mislim da će sada NATO kada uđemo u NATO, dakle to je još jedna dodatna sigurnost za Hrvatsku i ja danas sa ponosom mogu svom sinu reći, prate djeca, moj sin ima 10 godina pa me pita, a svakodnevno na televiziji gleda. Pa tata, bit će opet rata itd., boje se djeca, dakle sine, sigurno ne. A pogotovo sada mogu i ja reći, poznavajući situaciju da nas više nikad neće možda zanimati izbori preko Drine, biti ćemo članice NATO-a i, dakle jedno novo vrijeme dolazi za Hrvatsku. Zamolio bih gospodina ministra obrane, isto tako kao što je rekao kolega Mato, ovo skladište Bajnščina poslužilo je svrsi, da li će više trebati, ako neće trebati, moja općina će znati i dalje time gospodariti i sigurno da svi ti objekti koji više neće trebati po novom ustroju našim Obrambenim snagama, da bi dobro došli jedinicama lokalne samouprave ili nekim drugim privrednim subjektima da bude za svrhu i dobrobit ljudi. Zahvaljujem vam se i u ime svoje i u ime gradonačelnika grada Varaždina, puno je toga Varaždin dobio. Danas umjesto vojarne, danas imamo u Varaždinu fakultete i mislim da je to jedna dobra gesta i dobro razumijevanje. Svi ljudi koji su bili na čelu Ministarstva obrane.

Mi smo danas u miru, nema tajni. Ministarstvo obrane, mi nemamo tajne nikakve. Mi znamo broj vojnika, evo u izvješću piše broj oklopnih vozila, broj ratnih brodova, broj tenkova, tako da ovaj ovaj Visoki dom sigurno ne provodimo operacije nekakve, pa da za 30 dana Hrvatska vojska mora nešto napasti ili od nekoga se obraniti pa da skrivamo nekakve tajne, datum, dan, vrijeme, ne znam ni ja. Mislim da Visoki dom u svakom slučaju ove stvari zna. Ne samo Visoki dom, nego na internetu možete ući, pa ćete vidjeti na stranicama MORH-a ove sve podatke o kojima ja govorim postoje i naravno da mi podupiremo izvješće, ali mislim da ste više vi govorili od '91. godini nego o 2007.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pripremajući se za pojedinačnu raspravu, moram to maksimalno skratiti jer su već moje kolegice i kolege dosta toga izrekli, pa da se ne ponavljam. Dajem potporu raspravi kolegi Bilonjiću i kolegama koji su konstatirali, a i ja to potvrđujem, da se vratimo dragi prijatelji malo unazad i da kažemo sami sebi gdje smo bili, a gdje smo sada. Sjećate se trenutaka kad nas nitko nije htio. Kakvim naoružanjem smo branili Republiku Hrvatsku, s kakvom ljubavlju i entuzijastvom smo stvarali Hrvatske oružane snage i ponosan sam i zadovoljan što su kolege ovdje u ovom časnom Domu, koje su to činili uzeli učešće u ovoj raspravi. Budimo ponosni na te trenutke i kada usporedimo to vrijeme stvaranja Oružanih snaga, u materijalnom i kadrovskom smislu i danas čitajući ovo izvješće mislim, moje osobno mišljenje je da možemo i moramo biti sa razinom opremljenosti, kadrovskom, stručnom i u svakom drugom pogledu biti zadovoljni. Izvješće kao izvješće po meni je dobro koncipirano, da je realno izvješće, ali me veseli i to kad se tiče opremanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, da se koriste apsolutno domaći resursi. I kad se tiče posebno naoružanja, pješadijskog i ostalog, ali i kad se tiče proizvodnje, domaće proizvodnje i borbenog oklopnog vozila, što je kolega Bilonjić u svom obraćanju rekao, i borbenog oklopnog vozila a i dragi prijatelji u našoj državi, u Slavonskom Brodu u specijalnim vozilima "Đure Đakovića" proizvodi se tenk T85, M85 koji je struka kaže, ne kaže profesor Šima Đurđević, struka kaže da je to izuzetno dobro oklopno, dobar tenk koji se pokazao na bojištima i dakako na probnim i svim drugim gađanjima. Opremanje Hrvatske vojske sa tim tenkom M84 završeno je sa 2003. godinom, ali skrb i suradnja specijalnih vozila "Đuro Đaković" i Hrvatske vojske ne prestaje. Dakako da su potpisani ugovori o remontu i modernizaciji istog istog tenka tako da je povezanost između gospodarstva Republike Hrvatske i Oružanih snaga Republike Hrvatske ovdje vrlo vrlo nazočna. Veseli me i to dragi prijatelji što je stručna komisija Oružanih snaga Republike Hrvatske ustvrdila da specijalna vozila "Đuro Đaković" mogu proizvoditi borbeno oklopno vozilo "Patria" i da su sve pripreme učinjene, sve predradnje učinjene da proizvodnja u jedno skorije vrijeme krene, a time dragi prijatelji zadržavamo 500 radnih mjesta u specijalnim vozilima Republike Hrvatske. I na kraju zahvaljujem se Ministarstvu obrane Republike Hrvatske što je u Slavonskom Brodu tvrđavu Brod spomenik nulte kategorije dala na korištenje gradu Slavonskom Brodu. Danas je tamo uprava grada, glazbena škola, klasična gimnazija i ostali sadržaji u spomeniku nulte kategorije. Dakako da ću kao zastupnik u Hrvatskom saboru podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala. I zaključno ministar obrane, gospodin Branko Vukelić. **Vukelić, Branko (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pa prije negoli nekoliko rečenica završnih o onome što ste evo vi raspravljali, o onome što na neka pitanja želim reći. Samo jedna isprika Međimurcima, jer u ovom dodatku u izvješću je krivo napisano uz neke vojne objekte koji su izdvojeni i kao neperspektivni dodijeljeni županijama umjesto Međimurske je ovdje stavljeno Koprivničko-križevačka županija. Nije dakle nikakva namjera nego tehnička greška. i odmah spomenuti, jer bilo je pitanja vezano upravo za objekte koji su dodijeljeni gradovima, općinama, županijama onda treba reći da je to dodijelila hrvatska Vlada, ona prošla, u prošle četiri godine i ova nova će tako nastaviti jer je to politika hrvatske Vlade. Da te objekte koji nisu perspektivni za Hrvatsku vojsku, dodijeli u korist jedinicama lokalne uprave i samouprave, a ono što je Hrvatska učinila i Ministarstvo obrane, to je da je definiralo koji objekti jesu perspektivni i koji nisu. Točno postoji popis svih objekata i svi neperspektivni objekti su stavljeni na raspolaganje hrvatskoj Vladi da ih dodijeli onima za koje će biti korisno, dakle građanima gdje se ti konačno objekti i nalaze. Evo na početku mi isto tako ovog završnog obraćanja dopustite reći riječi hvale u ime svih pripadnika Oružanih snaga i Ministarstva obrane na pohvalama koje ste dali za ono što su učinili 2007. godine i ne samo te godine, ali zaista su pripadnici Oružanih snaga i djelatnici Ministarstva obrane učinili izuzetno veliki napor i doprinijeli uvelike da mi danas možemo govoriti o budućem članstvu NATO-a, to je proljeće iduće godine, a da imamo pozivnicu za NATO u džepu, dakle da smo je dobili. To je zaista zasluga svih njih. Hvala vam što ste i to ovdje iz ove sabornice im i jasno i glasno rekli. Također zahvaljujem vam i na pohvalama kada je riječ o izvješću, jer izvješće zaista zaslužuje te pohvale. Ono je vrlo otvoreno, transparentno, ono nije prikrivajuće, ono ne želi ništa prikriti. Ono je zaista detaljno prikazalo stanje po svim segmentima naše obrane i Oružanih snaga i djelatnosti koje su u ministarstvu rađene, obavljane u tijeku 2007. godine. Uspoređivati pojedinu rečenicu da li stoji ove godine u izvješću u odnosu na prošlu godinu mislim da nije dobar put, jer onda bi nas to moglo opet vratiti u prošlost, ne trebamo ići u prošlosti pa reći kako bi usporedili izvješće 2004. s onim 2003. nikako jer 2003. ga nije bilo iako je zakon obvezao 2002. da izvješće bude. Onda bi mogli reći tko je tada bio, tko je, sada nije potrebno. Ja apsolutno pozdravljam sve one rasprave koje su išle putem da se izvješće u pojedinim dijelovima doradi, pojasni i to je ono što ja mislim s pravom prihvaćam, pozdravljam i to je ono što je u zaključku Odbora za obranu isto tako i rečeno, dakle da uvažimo te primjedbe, sugestije i da ga učinimo još kvalitetnijim i još boljim i to je želja. Dakle svake godine idemo naprijed i s tim izvješćem, ali ono zaista nije frizirano, ono nije u ničem ni u jednom dijelu pokušalo prikriti stanje ili uljepšati stanje koje je u Oružanim snagama ili koje je vezano za temu na koju se to izvješće odnosi. Isto tako želim reći nešto, dva strateška rekao bih puta puta kojim smo krenuli u Hrvatskoj i koje je Hrvatski sabor kroz izmjenu zakona i utvrdio, to je dragovoljno služenje vojnog roka. Pretpostavke za njega stvorene su zakonske prošle godine. Ove godine s 1.1. je suspenzija obveznog služenja vojnog roka krenula i želim reći pravilnici su izrađeni, pripreme za i smještaj dragovoljnih ročnika su u tijeku. Mi ćemo napraviti ono što je i naša obveza, tu kašnjenja nikakvoga nema, a to je da u jesen ove godine prva grupa dragovoljnih ročnika dođe u vojarne na dragovoljno služenje vojnog roka. Kada je riječ o Obalnoj straži isto tako želim reći, bilo je natpisa evo pred neki dan i u medijima, kašnjenje Vlade, kasni se. Nije točno. Stvorene su sve pretpostavke zakonske prošle godine, izrađeni su svi pravilnici i uredbe koje su proslijeđene na mišljenja svim drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, dakle svi akti će biti na vrijeme doneseni. Imenovan je zapovjednik Obalne straže. Isto tako ustroj Obalne straže je donesen, potvrdio ga je Predsjednik Hrvatske države. Isto tako kada je riječ o brodovima obalne straže, sve pripreme idu, financijska sredstva za ovu godinu su predviđena, mi ćemo vjerujem do konca godine i provesti proceduru natječaja za izbor izvođača, dakle manjih obalnih oklopnih brodova, a iduće godine po planu kako i treba ići na veće. Prema tome nema kašnjenja i mislim da Ministarstvo obrane i Oružane snage svoj dio posla odrađuju izuzetno kvalitetno i ove godine temeljem svega onoga i prethodnih radnji koje su učinjene upravo 2007. godine. Nekoliko rečenica vezano na, evo, i stav i zaključke Odbora za ravnopravnost spolova, i bilo je vas koji ste u raspravama spominjali upravo to područje i pitanje, samo želim reći da o tome Ministarstvo obrane vodi itekako računa. U sastavu kadrovskog savjeta ustrojen je Odbor za ravnopravnost spolova sa zadaćom ostvarivanja ravnopravnog tretmana i statusa i omogućavanja jednakog pristupa jednakih mogućnosti pripadnicima obaju spolova. Dakle, to kontinuirano radimo. I ono što je možda isto bitno za reći, kada već smo spominjali o tome, prihvaćam i onaj zaključak odbora koji govori u pravcu da iduće godine izvješće i taj dio … /Govornik … je prikazano stanje u Ministarstvu obrane Oružanim snagama. Ali, isto tako treba reći, da mi kada gledamo i sadašnje stanje i kada gledamo trendove u prošlih nekoliko godina, onda treba vidjeti da od 2004. do 2008. je vidljiv porast broja žena, i u Oružanim snagama, to je 3%, i u Ministarstvu obrane gdje je to 5%. Ili kada gledamo učešće žena na rukovodećim mjestima u Ministarstvu obrane i u Oružanim snagama onda treba reći da ono iznosi danas 9%. Ili ako gledamo učešće žena u odnosu na ukupan broj djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika oružanih snaga onda je taj postotak danas 17%, ili ako gledamo učešće žena u ukupnom broju zaposlenih u vojno-sigurnosnoj obavještajnoj agenciji, onda je on danas 25%. Ne kažem da je to dovoljan postotak, ne kažem da ne treba, dakle i dalje unapređivati sve one aktivnosti koje radimo da taj postotak bude veći, ali i sada situacija, upravo ovakva kakva jeste, u idućoj godini u izvješćima bit će to posebno i taksativno nabrojano. Bilo je ovdje i pitanja vezano za osoblje i kadrove koje imamo za upravo činjenicu da uskoro postajemo i članica NATO saveza, da već potpisom protokola će ustvari i naši pripadnici i djelatnici djelatnici biti i u odborima svim NATO-ovim. Dakle, trebat ćemo puno ljudi i u Bruxellesu, i u zapovjedništvu NATO-a, u Napulju i drugdje. Da li imamo kadrova? Imamo kadrova i upravo to je ono što je snaga, jedna jako velika, naših Oružanih snaga i Ministarstva obrane. To je da imamo vrlo kvalitetan, visoko obrazovani, educirani časnički kadar koji je svih ovih godina itekako surađivao i radio. Pa i sad imamo naše časnike koji su u zapovjedništvu NATO-a, dakle koji rade zajedno sa časnicima NATO-a i koji imaju ta iskustva i mi ćemo taj posao zaista sigurno moći odraditi i popuniti kvalitetno s našim kadrovima. Ali, zbog toga upravo važno ono što je i u izvješću rečeno, a i vi ste u raspravama o tome govorili, da je vrlo važno da otvorimo taj proces unutar sustava Oružanih snaga unapređivanja, dakle rekao bih i motivacije naših pripadnika Oružanih snaga, časnika sa unapređenjem u više činove. Ali isto tako dakle, i odlaskom ovih ljudi u Bruxelles i uključivanjem u sve odbore NATO-a mi ćemo dobiti prostor, dakle da možemo upravo i kroz politiku viših činova, unapređivanja dakle časnika, djelatnika, djelatnih vojnih osoba, stvoriti dakle prostor da i to bude jedan od stimulativnih oblika kada je riječ o našim kadrovima i o pripadnicima Hrvatske vojske. Ono što isto ovdje želim posebno potaknuti i posebno me raduje da ste uočili ustvari da je prošle godine sa jednim kapitalnim najvećim projektom, a to su upravo borbena oklopna vozila i natječaj koji je bio proveden prošle godine, krenuli u jednu značajniju priču učešća hrvatske industrije u vojnoj proizvodnji, dakle naše vojne industrije. Mi zaista nemamo nekakve velike, kada govorimo o godinama koliko naša vojna industrija traje, tradicije, ali sigurno imamo velike potencijale. I da je tu "Đuro Đaković" i mnoge druge tvrtke Hrvatske koje itekako imaju potencijale, ne samo proizvoditi za Hrvatsku vojsku, nego proizvoditi za vojske i drugih zemalja i ove regije, ali i cijeloga svijeta. Dakle, kada govorimo o o stimulativnim mjerama, bilo je ovdje i pitanja i upita i sa plaćama, ali mislim da je vjerujem svima poznata ta informacija, da su sa prvim svibnja povećane plaće djelatnim vojnim osobama. I one nisu išle jednako, veći postotak 20% išlo je vojnicima, pa do 5% nekim višim časnicima. Isto tako, veliki, preko 25% je išao poručnicima, upravo da bismo riješili jedan problem koji imamo, a to je da upravo na tim, prvom časničkom činu, činu, poručnici, dakle to su ljudi koji s fakultetima, visokoobrazovani, dolaze u Hrvatsku vojsku, a nemamo ih dovoljno, pogotovo nekih deficitarnih zanimanja. Želimo potaknuti i motivirati da ljudi upravo dođu u Hrvatsku vojsku i da riješimo onaj problem koji u ovom Izvješću se vidi da za određena zanimanja, visoko obrazovane ljude pojedinih struka teško nalazimo na tržištu. Inače ih nema i kad govorimo o gospodarstvu, a pogotovo teško ih je motivirati za dolazak u Hrvatsku vojsku. Zbog toga su i nova stambena politika koja se priprema i gdje će pravilnici biti doneseni tijekom ove godine biti politika koja će davati, rekao bih, nove motive i motivaciju ljudima koji jesu ili koji žele ući u sustav Oružanih snaga, dakle i u Ministarstvo obrane. Ono što zaključno želim još spomenuti i reći, ovdje je bilo spominjanja i oko južne pomorske baze, dakle, baze naše Obalne straže i za našu ratnu mornaricu, bilo je nespretnih izjava i bilo je, rekao bih, nekih tenzija i sa područja područja Dubrovačko-neretvanske županije, sigurno je jedno, ona takva južna pomorska baza treba Hrvatskoj vojsci, treba Obalnoj straži, treba nam, ali ona treba biti napravljena u skladu sa strukom, dakle sa lokalitetom koji odgovara za one zadaće koje treba, ali i uz suglasnost ljudi koji dolje žive i mi ćemo tim putem nastaviti. Ja vjerujem da ćemo naći i konačno rješenje koje će biti zadovoljavajuće i za vojsku i za dakle potrebe Hrvatske vojske, ali biti će zadovoljavajuće i za ljude koji žive na onom području i vjerujem da neće biti taj projekat, projekat nekakve pobune ili nezadovoljstva sa bilo čije strane. Još jednom zahvaljujem na, evo, vašim sugestijama, prijedlozima koje ćemo imati na umu kada budemo izrađivali izvješće za 2008. godinu. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa, imam ispravak po meni netočnog navoda gospodina ministra koji govori o velikoj brizi kad su u pitanju žene koje sudjeluju u sustavu kroz Ministarstvo obrane ili kroz Oružane snage. Pokušali ste to potkrijepiti podacima. Da je to tako kako vi kažete, onda biste te podatke bili uključili i u ovogodišnje izvješće na način na koji je to preporučio i Odbor za ravnopravnost spolova. Ovako ostaje samo da vam vjerujemo na riječ. Ispravak, ispravak. **Bebić, Luka (HDZ)** To bi bila dopuna, za dopunu izvješća. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo i glasovati kad se steknu uvjeti.